lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege.

Željko (HDZ)** Sada ćemo nastaviti tako da ćemo preći na objedinjenu raspravu o zakonskim prijedlozima po točkama 12. i 13. dnevnog reda to su: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z.BR.19 i - Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z.BR.23. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ove zakonske prijedloge raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun a njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi ministar financija Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Krenut ću od Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Moram odmah reći u odnosu na prvo čitanje tekst zakona o izmjenama i dopunama nije bitno mijenjan osim u djelu djelomičnog usvajanja primjedbi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora te je brisana obveza Ministarstva financija da o obavljenoj procjeni učinaka propisa obavijesti Vladu RH budući da obveza proizlazi iz točke 7. zaključka Vlade RH donesenog na sjednici održanoj 3. studenog 2016. godine. Ja bih ipak iskoristio priliku pa ukratko zapravo sažeo ono što je najvažnije u samom originalnom a tako i sada u ovom končanom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. S jedne strane tu se usklađuje odnosno predlaže se usklađivanje najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa sa minimalnom plaćom na način da se koeficijent za obračun najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa povećava s 0,35 na 0,38. Ono što je također važno za reći, dakle ukidaju se iznimke od obveze doprinosa za umirovljenike i sve koji stvaraju kategoriju drugog dohotka bilo da se radi o autorima ili umjetnicima. Ali isto tako, istovremeno znači idemo sa smanjivanjem stope doprinosa po osnovi drugog dohotka i druge djelatnosti za 50% što znači da će doprinos za mirovinsko osiguranje za sve iznositi 10%, a doprinos za zdravstveno osiguranje iznositi 7 i pol. Ja ću samo podsjetiti na onu raspravu koju smo imali u okviru prvog čitanja, da danas kategorija tzv. drugog dohotka koja je u smislu ukupnog poreznog prihoda poreza na dohodak odmah nakon dohotka od nesamostalnog rada. Dakle, prošle godine uprihodovano je nešto preko 800 milijuna kuna po osnovi drugog dohotka, da danas imamo zapravo 4 kategorije različita obračuna tog istog drugog dohotka. Dakle, imamo prvu kategoriju hrvatskih građana koji na drugi dohodak plaćaju mirovinsko, zdravstveno i porez i prirez u punom iznosu. Imamo zatim kategoriju naravno umirovljenika koji također mogu ostvariti drugi dohodak povrh svoje mirovine. Oni su oslobođeni u ovom trenutku mirovinskog i zdravstvenog, ali plaćaju porez i prirez u punom obliku. Potom imamo autore i autorske honorare koji također ne plaćaju mirovinsko i zdravstveno, a imaju 30% umanjenje osnovice za obračun poreza i prireza. I onda konačno imamo četvrtu kategoriju u koju između ostalog spadaju i umjetnici koji također su izuzeti od plaćanja mirovinskog i zdravstvenog, a na poreznu osnovicu poreza i prireza imaju umanjenje od 55%. Dakle, četiri različite kategorije koje kada gledate odnosno činjenično prva kategorija na sto kuna neto drugog dohotka plati 99,6 kuna svih dodatnih davanja. Dakle, još jedanput mirovinsko, zdravstveno, porez i prirez dok ova četvrta kategorija zapravo na tih istih 100 kuna 14 i pol kuna davanja. Dakle, mi sa ovim prijedlogom zapravo ključnu izmjenu koju radimo ukidamo izuzeće od plaćanja mirovinskog i zdravstvenog. Dakle, svi su u obvezi plaćanja na drugi dohodak mirovinsko i zdravstveno, ali za sve kategorije ti iznosi se prepolavljaju, odnosno mirovinsko osiguranje sa 20 ide na 10%, a zdravstveno sa 15 na 7 i pol. Bilo je i nekih ostalih promjena koje smo također prezentirali u okviru prvog čitanja, pa ću ih ponoviti. Dakle, rok za plaćanje doprinosa iz inozemstva sa 8 se pomiče na 30 dana. Propisuje se osnovica za utvrđivanje obveze doprinosa člana uprave trgovačkog društva. Obveznikom izvješćivanja o obvezi doprinosa za učenike i studente na praksi, propisuje se ministarstvo u smanjenje stope doprinosa za ovu kategoriju osiguranika. Što se tiče Prijedloga zakona o porezu na dohodak o njemu smo također razgovarali intenzivno u okviru prvog čitanja, a naravno i jučer u okviru rasprave u ona prva dva bloka je bilo dosta govora. Ja ću ovdje također ponoviti ono što je zapravo najvažnije i koje su možemo reći tako najzvučnije i suštinski najbitnije izmjene koje predlažemo. Dakle, osnovni osobni odbitak za sve kategorije hrvatskih građana, odnosno sve obveznike poreza na dohodak se izjednačava, odnosno diže na 3800 kuna. Propisuje se naravno utvrđivanje dohotka kao godišnjeg dohotka i konačnog dohotka. To smo pojasnili, pa ću još jedanput iskoristiti priliku. Dakle, u tzv. godišnji dohodak ubrajaju se dohodci od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak. Utvrđuje se putem godišnje porezne prijave ili putem posebnog postupka po službenoj dužnosti. Godišnje porezne stope, dakle se primjenjuju od 24% do visine godišnje porezne osnovice od 210 kuna što je u prijevodu na mjesečnoj razini 17 i pol tisuća kuna, te 36% na godišnju poreznu osnovicu iznad 210 tisuća kuna. Razlika obračuna, odnosno doplate poreza na godišnjoj razini samo su za one obveznike koji ostvaruju mjesečni dohodak iznad 21300 kuna, odnosno razlika obračuna ili smanjenje za one koji traže korištenje članova koji nemaju na svojoj PK kartici. Iznimno primitci po osnovi drugog dohotka do visine peterostruke osnove, sa osnovice osobnog odbitka oporezuju se samo godišnjom stopom od 24%. To je ona kategorija koju prepoznaje između ostalog i zakonodavstvo drugih zemalja EU, to je tzv. kategorija little jobs odnosno manji poslovi nazovimo ih tako u nekakvom slobodnom prijevodu, dakle da ipak taj dio za naše građane koji ostvare tako neke manje iznose drugog dohotka da ne moraju zbog toga ulaziti u ukupni godišnji obračun. S druge strane imamo kategoriju konačnog dohotka, to je dohodak od imovine, imovinskih prava, kapitala i osiguranja. Po osnovi konačnog dohotka ne postoji mogućnost korištenja osobnog odbitka kao ni mogućnost godišnjeg podnošenja porezne prijave, ali se porez plaća po stopi od 12% uvećan za prirez i to po odbitku i to je konačno oporezivanje. Mi smo u odnosu na prvo čitanje kod ovog dijela jasno precizirali da je navedeno pravilo radi jednostavnosti. Ali ako netko želi osobni odbitak mora voditi poslovne knjige. Dakle, obveznik sam može birati s jedne strane možemo reći tako jednostavnost u odnosu na utvrđivanje dohotka. Umirovljenicima i za porezne obveznike s potpomognutih područja i područja grada Vukovara predujam poreza na dohodak obračunava se po istim stopama i poreznim osnovicama kao i za sve ostale, ali oni na mjesečnoj razini imaju umanjenje od 50%. Uvaženi zastupnik Hrelja me je to bio molio, odnosno razgovarali smo i u okviru prvog čitanja, pa ću iskoristiti i ovu priliku obzirom da nas naravno i naši umirovljenici gledaju. Dakle, da ne bi bilo neke zabune njima praktički na ovaj način de facto se ne mijenja u smislu obračuna i sigurno da one kategorije koje već sada nisu umirovljenika u poreznim škarama ovim izmjenama ne mogu osjetiti daljnje porezno rasterećenje jer ga kao takvo niti nemaju. Dok svi oni ostali, dakle govorimo o nekakvih 600 i i nešto tisuća umirovljenika koji osjećaju sigurno porezno rasterećenje poreza na dohodak. Propisuje se mogućnost da porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine dohodak i porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu uz ostale propisane uvjete, te povećanje praga za utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu do iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost. Ja ću se samo malo ovdje referirati. Jučer je uvaženi potpredsjednik Hrvatskog sabora između ostalog kada smo imali temu, ako se sjećate pa smo govorili i rekli smo da je snižena stopa poreza na dobit za one do 3 milijuna kuna 12%. On je vezao na Zakon o računovodstvu i propisivanje kategorizacije malih, mikromalih, srednjih i velikih poduzetnika. Ako vidite u poreznom zakonodavstvu mi smo nastojali povezati sve te pragove, nazovimo ih tako, između različitih poreznih oblika pa između ostalog i u ovom slučaju kada govorimo o paušalistima. Oni se izravno vezuju na prag ulaska u PDV, ponovit ću da prag ulaska još uvijek ostaje 230 tisuća kuna, ali prema zakonu odnosno prijedlogu kako smo predložili, čim dobijemo suglasnost Europske komisije taj prag bi išao na 300 tisuća. 300 tisuća je vezano na tu brojku od tri milijuna kao jedna desetina okrugli broj koji se na neki način i lakše pamti ali i lakše u svim tim ostalim izračunima i tih tri milijuna kuna se prožima također kroz sve porezne zakone kao takve. Od 1. siječnja 2018. uz uzdržavanu djecu … članovima smatrat će se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. Nakon rasprave koju smo vodili u okviru prvog čitanja i dobrih komentara koji ste i vi kao zastupnici i klubovi dali, a i nakon rasprave na razini Vlade, ima i nekoliko izmjena odnosno prijedloga korekcija koje smatramo da poboljšavaju, ne samo tehnički tehnički i nomotehnički nego zaista i suštinski. Dakle prije sve priznaje se uvećani osobni odbitak od 3.750 kuna za osobe koje primaju osobnu invalidninu. Cenzus za limit uzdržavanog člana povećava se sa 12,5 na 15 tisuća kuna uz napomenu da u taj cenzus ne ulaze darovanja u novcu i dobrima, te isto tako jako važno, a to je u kontekstu cjelokupne politike demografske obnove koji će i Vlada između ostalog ne samo paketom poreznih zakona nego dapače čak i jače sa mjerama iz okvira Ministarstva demografije poticati, a to je da radi poticanja demografije u cenzus uzdržavanog člana neće ulaziti zajamčena rodilja i porodiljna naknada. Za grad Vukovar predviđena olakšica za obavljanje djelatnosti je u visini 100% što je također usklađeno i sa Zakonom o porezu na dobit. Kod porijekla imovine propisana je najviša stopa koju predviđa Zakon o porezu na dohodak od 36% ali se ona uvećava za 1,5 puta, dakle de facto mi primjenjujemo u tim slučajevima i stopu od 54%. Za kapitalne dobitke propisano je da SKDD može biti platni agent. Ono što bi također rekao, a to sam siguran da će biti danas u okviru rasprave ne samo ovoga nazovimo ga tako, treće bloka nego i četvrtog bloka poglavito, a to je da moram ponoviti ono što smo od početka govorili dakle obzirom da govorimo o prihodu od poreza na dohodak kao izvornom prihodu jedinica lokalne (regionalne) i područne samouprave mi smo predvidjeli kao što smo i rekli kompenzirajuće mjere koje će biti jasno prezentirane i definirane kao odmah ću reći, prijelazno rješenje za 2017. godinu u okviru Zakona o izvršavanju proračuna koji će biti na vašim klupama kroz nekakvih tjedan i pol dana za 2017. godinu, a paralelno s tim će između ostalog ići jedna odredba koja kaže da ćemo do sredine iduće godine izraditi jedan integralni sveobuhvatni i u konačnici puno jednostavniji i efikasniji Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Dakle za 2017. i vi ste primijetili samim smjernicama da je predviđen iznos od nešto preko milijardu i tristo milijuna kuna u državnom proračunu za kompenzaciju lokalne samouprave. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Klarina. Izvolite. **Klarin, Ivan (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Vaša matematika je vrlo pametna u korist državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave uzeli set dvije milijarde kuna, a kroz kompenzacijske mjere predviđate vratiti 1,3 milijarde. milijarde. Moram konstatirati da ste jedinica lokalne samouprave mrknuli ni manje ni više nego 800 milijuna kuna i još se time hvalite. Ja ću vam postaviti sada jedno pitanje i mislim da bi kao ministar financija o tome trebali voditi računa, a ne kako staviti ruku u džep jedinicama lokalne samouprave, a time i brojnim građanima koji imaju koristi od svojih općina i gradova u RH. Ministre, ako Ministre, ako gledate Dnevnik, a vjerujem da gledate kao ministar financija, jučer su izvijestili svi relevantni novinari da je tisuću ljudi od jučer do sljedeće srijede da će napustiti Hrvatsku, a radi se o aktivnoj radnoj snazi u RH. Kako gledate na to da domaće tvrtke trenutno traže 130 tisuća ljudi u svom sektoru, a da vi mirno gledate i u Vladi mirno spavate dok tisuću radno aktivnih Hrvata tjedno napušta našu domovinu? Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar financija Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo na vašem pitanju. Dakle što se tiče proračuna jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave ja mislim da po prvi puta ili barem koliko se ja sjećam da od prvog dana zapravo vodimo jednu transparentnu komunikaciju u kojoj smo odmah rekli da kada govorimo o sveobuhvatnosti i cjelovitosti porezne reforme i zadiranju u sustavu u poreza na dohodak od prvog dana govorimo o načinima kako kompenzirati jedinice lokalne i područne samouprave. Nebrojeno puta sam i u ovom Hrvatskom saboru odgovarao brojnim zastupnicima koji su govorili da žele vjerovati ministru financija kada to kaže, naravno to su i dalje sve riječi, vidjet ćemo situaciju 2017. godine. Ja vam govorim da smo predvidjeli u proračunu te iznose. Vi spominjete moja matematika, nema moje ili nečije druge matematike, matematika je vrlo egzaktna znanost i u tom dijelu mi smo i rekli odnosno u okviru prvog čitanja sam vrlo jasno definirao na koji način će biti kompenzirane te mjere. Dakle razlika između prihoda od poreza na dohodak tijekom 2017. i onoga što je ostvareno 2016. će se na mjesečnoj razini do 15. u mjesecu vraćati i kompenzirati jedinice lokalne i područne samouprave. Sigurno da 2017. gledamo kao godinu u kojoj je to jedna vrsta prijelaznog rješenja a to smo vrlo jasno i otvoreno rekli, bilo je šanse i mogućnosti da čak i u kratkom roku isproduciramo i taj Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave ali smo se ipak i u suradnji sa Udrugom gradova i županija, odnosno općina dogovorili da ipak pričekamo neko vrijeme odnosno da to sve skupa napravimo napravimo nakon malo podrobnijih analiza. Dakle neće sigurno patiti lokalni proračuni. A ova druga tema o kojoj ste vi rekli gdje spominjete da li spavam ili ne spavam, to je jedno pitanje o kojem vi imate svoje mišljenje. Mislim da je Vlada vrlo jasno zauzela stav da jedan od ključnih zapravo prioriteta naše politike i programa zapravo demografska obnova, između ostalog na dugom roku ali i u kratkom roku u smislu upravo ove tematike o kojoj govorimo a to je iseljavanje naših ljudi, odnosno odlasci. Vi ste i sami govorili jučer u okviru rasprave i kritizirali kao što ćete i danas kritizirati promjene u Zakonu o porezu na dohodak a između ostalog i te izmjene i cjelokupni porezni paket je zapravo usmjeren upravo na sačuvanju hrvatskih građana odnosno njihovom ostanku

u načelu to rade jer nemaju posla i drugo njima ste manje smanjili porez na dohodak jer ste smanjili sa 25 na 24 a menadžerima i ljudima koji zarađuju desetke tisuća eura ste smanjili sa 40 na 36. Moje pitanje vama je, kako to da kada kompariramo zemlje EU Hrvatska u usporedbi sa Njemačkom, Austrijom i Italijom gdje imamo banke i trgovačke centre koji rade u Hrvatskoj, kako to da u Njemačkoj, Austriji i Italiji menadžeri plaćaju veći porez nego u Hrvatskoj a radnici u tim zemljama ne plaćaju 24% porez na dohodak, nego recimo u Njemačkoj plaćaju za tu plaću 13,5% porez na dohodak. Ali u Njemačkoj menadžeri plaćaju 45% porez na dohodak a u Hrvatskoj plaćaju 36%. E pa sada mi objasnite gospodine ministre. Kako to da ste uveli porezni sistem koji stimulira menadžere a u Njemačkoj radnike? Znači u Njemačkoj je porez 13,5% na one koji zarađuju tisuću eura ili 700, 800 eura mjesečno, u Hrvatskoj 24 a na menadžere koji imaju 10 tisuća eura plaću u Njemačkoj je 45% a u Hrvatskoj 36. Vrlo jednostavno pitanje, zbog čega se menadžerima više isplati raditi u Hrvatskoj a ne u Njemačkoj a radnicima u Njemačkoj a ne u Hrvatskoj? I zbog čega, i da li mislite da je to razlog što se ti radnici u biti sele u Njemačku jer je niži porez na dohodak u Njemačkoj na njihove plaće nego u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala odgovoriti će poštovani Zdravko Marić, ministar financija. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče i na pitanju i na ovim brojkama koje ste podijelili s nama. Međunarodna usporedba je uvijek relevantna i ja se slažem sa tim pristupom. Između ostalog treba gledati i zemlje u okruženju a i šire naravno. Međutim u ovoj tematici, odnosno usporedbi koju ste vi navodili gleda li se samo isključivo oporezivanje u smislu poreza na dohodak. Naravno postoje i neka druga davanja iz plaće odnosno bruto naknade, to su prije svega mirovinski i zdravstveni doprinosi koji isto tako kada usporedite sa drugim zemljama i zemljama u okruženju na žalost ne možemo reći da je Hrvatska u potpunosti konkurentna. A ja bih kao ministar financija i kao hrvatski građanin više od svega volio da mi stvorimo uvjete i preduvjete u proračunu prije svega da bi se između ostalog i u tom području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja dakle moglo predložiti jedno dodatno porezno rasterećenje uz ove porezne izmjene u Zakonu o porezu na dohodak. Dakle, niti je nekakva namjera, niti je nekakva ideja, vi stalno spominjete menadžere. Mislim da se i u okviru vašeg kluba, mislim da nemate baš, ili barem prema vašim istupima jedinstveno stajalište oko toga što samo po sebi govori zapravo o kompleksnosti ove teme. I ja ću opet ponoviti da upravo ta najviša stopa poreza na dohodak, prije nekoliko mjeseci kada smo mi krenuli raditi na ovoj problematici porezne reforme i kada je općenito i u općoj javnosti bila jedna rasprava mislim da je gotovo bilo konsenzualno mišljenje, ne mogu nikome i neću nikome stavljati u riječi u usta ali zapravo to je bio jedan od elementa koji se prepoznao kao nešto što čini Hrvatsku nekonkurentnom a poglavito iz perspektive ne samo onih ljudi o kojima vi govorite, top menadžeri koji zarađuju kako ste jučer govorili 50 tisuća neto i nego govorimo i o onoj kategoriji koji mogu, u pojedinim firmama a zapravo danas iz perspektive hijerarhije su nekakav mild manager, dakle neka srednja razina menadžmenta ali to su visoko sposobni, obrazovani, potentni ljudi koji su u isto vrijeme traženi diljem zemalja EU bilo da govorimo o IT stručnjacima, inženjerima, liječnicima ili bilo kojoj drugoj profesiji da sada jednu ne izdvajamo u odnosu na drugu. To je između ostalog namjera ovog zakona da se jednostavno i toj kategoriji naravno da jedan dodatni argument, ne samo za ostanak nego i za kvalitetan rad u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre Marić, podržavam intenciju zakonodavca, odnosno predlagatelja da smanji doprinose i opterećenje doprinosa na vrijeme koje učenici provode na stručnoj praksi, jednako tako i studenti. Znamo da godinama Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ima problema upravo sa naplatom te vrste i reći ću tako prihoda u samom proračunu. Međutim ono što nikako ne mogu podržati je uvođenje dodatni nameta na honorare, znači na zaradu honorara. Moramo biti svjesni činjenice da nažalost naš porezni sustav ne raspoznaje i ne radi distinkciju između autora s jedne strane i s druge strane nezavisnih profesionalaca kojima zapravo taj drugi dohodak, odnosno prihod na osnovu drugog dohotka nije drugi dohodak nego im je to zapravo jedini dohodak kojim si osiguravaju egzistenciju. Upravo zbog toga mislim da će ovo, obveza plaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa na isporuku autorskih djela, odnosno prihode od isporuke autorskih djela, umjetničkih djela pa i naknade po osnovi drugog dohotka za umirovljenike znatno otežati stanje znači brojnim umjetnicima, novinarima pa i znanstvenicima koji zapravo od toga u dobrom djelu žive. I ja vas molim evo da kad budemo raspravljali o amandmanima do tada još malo razmislite da vidimo na koji način se može olakšati situacija posebno toj grupaciji. Hvala. Odgovorit će poštovani Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice i na pitanju i na komentaru. Ja ću i ovim putem reći naravno da ćemo o toj tematici razmisliti i u ovom sljedećem kratkom vremenu prije konačnog izglasavanja ali vam isto tako mogu reći da smo o toj tematici jako podrobno razmišljali i gledali koje su mogućnosti i opcije ali ipak postoji jedno osnovno temeljno načelo koje se u ovom postojećem zakonskom okviru koji imamo danas na snazi ipak stvara jedna a možemo tako reći i šire od toga zapravo nepravda. Jer opet ponavljam kao što sam i uvodno rekao dakle za istu kategoriju tzv. drugog dohotka mi imamo četiri različite vrste obračuna s tim da opet treba napomenuti da koliko je možda nekome problematična ta mogućnost mogućnost umanjenja porezne osnovice za autore od 30% odnosno za umjetnike 55% toliko još veći zapravo izvor nepravdi odnosno nepravednosti u smislu poreznog obuhvata činjenica ta da su jedni izuzeti a drugi nisu od plaćanja zdravstvenog i mirovinskog. Dakle, mi smo nastojali naći jedan model koji će biti u isto vrijeme ne samo fiskalno održiv jer je on jedan izdvojeni segment u cjelokupnoj priči ali jedan naravno model koji će zapravo značiti pravednost prije svega, dakle ukidaju se izuzeća od plaćanja mirovinskog i zdravstvenog ali da ipak idemo stimulativnije prema toj kategoriji tako da se između ostalog za sve njih poravna razina tih doprinosa od 50% postojeće osnovice. Dakle i to za sve one građane koji ostvaruju drugi dohodak u onom punom obliku će sigurno značiti porezno rasterećenje dok za ove ostale zapravo znači uvođenje te obveze uplate mirovinskog i zdravstvenog. Sigurno da se tu otvaraju i unutar njih, odnosno unutar kategorija autora odnosno umjetnika različite vrste. Postoje oni kojima je to naravno na puno nižim razinama i o tome smo razgovarali i ministrica kulture i ministar znanosti i moja malenkost i između ostalog bit će određenih mogućnosti koje će se rješavati izravno iz tih proračuna. Ali u smislu poreznog zakonodavstva zaista duboko smatramo da je ovo pravedno rješenje jer jednostavno imamo jednaki tretman za sve. Hvala lijepa. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani ministre ista tema. Kažete i u uvodnom izlaganju i sada u odgovoru da postoje 4 kategorije ljudi po osnovi plaćanja doprinosa po osnovi drugog dohotka. A što to vas smeta? Pa postojali su razlozi zašto se uvode te 4 kategorije. Vi mene podsjećate na čovjeka koji umuje ovako na Prokrusta npr. to vam je lik iz grčke mitologije. I kao da umujete svi ljudi bi morali biti visoki 1,74. Pa oni koji Pa oni koji su viši njima ćemo odrezati noge, oni koji su niži njih ćemo rastegnuti. To je Prokrust radi u svojoj postelji. Ali ta metoda nije dobra. Ta vam metoda nije dobra. Vi kažete da je to pravedno, vi ćete sada u interesu pravednosti navaliti na slikare, kipare, književnike, glazbenike, novinare, glumce koji postojali su razlozi zašto je ta iznimka uvedena. Zato što ćete vi sad s ovom vašom poreznom reformom njima smanjiti neto prihode. A ja mislim da ti ljudi ne zarađuju tako enormne svote novca. Da su često puta na rubu egzistencije a bave se jednom djelatnošću za koju trebate nadarenost jer to ne može raditi svako. To vas mora priroda, Bog vas mora naraditi da to možete raditi, ne mogu ja slikati, mogu ali kakva korist od mog slikanja? To bi bilo mazanje platna, trošenje boje. Ali ovaj slikar koji nadaren i ne zna drugo raditi to radi najbolje. Ali Bože moj živimo u društvu gdje se slike ne prodaju tako dobro jer cijelo društvo nije dovoljno bogato za to. I sada vi ovim ukidanjem izuzeća navaljujete na njega. Pa nećete skupiti jako puno novca s time. Vi kažete da hoćete biti pravedni ali nećete biti pravedni. Vi umjesto pravednosti dovodite na scenu jednu nepravdu prema ljudima koji se bave izuzetnim poslovima. Hvala. Odgovorit će uvaženi poštovani ministar financija Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče također na vašem pitanju i komentarima. Dakle da ne ponavljam ono što sam rekao zastupnici Glasovac, dakle i dalje naravno da porezna pravednost ne znači nužno ovo što vi govorite da svako mora biti tih i tih visine i težine i slično, ali u smislu poreznog tretmana mislim da trebamo ipak težite takvom obuhvatu. Jer kao što i vi kažete dobro za umjetnike, za glumce i za ostale tako isto imamo i neke druge profesije vodoinstalater, automehaničar također ne može biti svatko. Gledano iz perspektive ukupnog poreznog sustava na ovaj način mi zapravo osiguravamo tu pravednost da nitko nije izuzet od plaćanja ali i dalje za ove kategorije koje također se slažem s ovim što ste rekli da ne može svatko biti i da je sigurno to jedan i prirodni talent kod tih ljudi, ali i dalje se zadržava ipak značajna koncesija za njih a to je umanjenje porezne osnovice od 55% što drugi konačno ako gledate i nemaju. Dakle, gledano sve skupa ova kategorija nije bila korigirana iz nekakvog fiskalnog efekta jer ako zbrojite samo kategoriju drugog dohotka ovaj prijedlog izmjena ako izdvojite iz cjelokupne porezne reforme efekt je zapravo negativan na proračun jer za sve one koji ostvaruju drugi dohodak zapravo mi umanjujemo doprinose za mirovinsko i zdravstveno dok ovoj drugoj kategoriji kojima uvodimo tu obvezu i dalje je to 50% postojećih obveza za drugih dohodak. Dakle neto efekt je negativan od otprilike 40 Dakle sigurno da se nismo vodili nekakvim fiskalnim efektom nego smo se ponavljam još jedanput prije svega vodili upravo ovim elementom pravednosti. I ako gledate i nakon ovih predloženih izmjena ako Hrvatski sabor sutra to izglasa i kada stupe na snagu upravo ti umjetnici i kada gledamo i njihovu usporedbu u ukupnim davanjima u odnosu na ostale kategorije drugog dohotka i dalje će značajnije manje plaćati poreznih davanja u ukupnim davanjima. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Pernara. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala predsjedavajući. Pa htio bih reći da iduće godine na naplatu dolazi valjda 35 milijardi kuna duga preračunato u stranu valutu. Od kuda država, odnosno vi kao ministar to planirate vratiti kada nemate dovoljno novaca ni za trenutne proračunske rashode. To su jedna ozbiljna pitanja, to su jedne ozbiljne brojke. A ovo čime se vi bavite ovim vašim reformama ja ne znam zapravo kako to nazvati. Bavite se pretakanjem iz šupljeg u prazno, da li će koja tisuća ići lijevo ili desno, da li će ići kuna gore ili dolje. A ove milijarde to vama nije bitno. I jednostavno rezultat ove reforme koje vi nama sugerirate kao neophodne, nužne i ne znam ni ja kakve u biti će biti na žalost nikakav kao što su i sve prethodne reforme koje je HDZ radio, a na žalost i SDP jer osnovni uzrok naših problema u državi nije sama visina stope poreza na dohodak ili ne znam autorski honorari i šta već, već je uzrok u ulozi centralne banke. A vi i dalje, dame i gospodo bježite od toga već 22 godine od '94. I zapravo se skrivate od tog problema, a taj problem će i vama i nama svima kad-tad skinut gače, odnosno doći na naplatu jer svi znamo da imovina države iz dana u dan se smanjuje. Najavljujete i nove rasprodaje, a dug države na duge staze samo raste i naći ćemo se kad-tad u procjepu iz kojeg će jedini izlaz biti takve ekonomske mjere kakve naš narod još nije vidio i kakve nije iskusio i koje će bit usmjerene lažno s tim da se kao problemi riješe, a zapravo

sve ovo što ste rekli naravno je vaše mišljenje i vi ga ponavljate uporno kao Katon Stariji. Ali ovo što ste sad govorili nema veze sa ni jednim od ova dva zakona. Pa molim i vas i ostale kolege, ja znam da ponekad ponese čovjeka diskusija o ovakvim financijskim pitanjima, ali hajmo se držati. Zato smo i podijelili to u 4 cjeline. Hajmo se držati onih zakona o kojima se sada raspravlja, molim vas. Evo izvolite, uvaženi ministar financija Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Na pitanje i komentare uvaženi potpredsjedniče što ste mi evo dali riječ bez obzira kako i sami kažete nije izravno, iako je naravno sigurno tematika javnog duga. Evo ja mislim da je dobro bez obzira da danas nije ona tema, ali mislim da je dobro da se i u Hrvatskom saboru između ostalog vodi. Ja bih rekao da evo i prošla Vlada u kojoj sam sudjelovao kao ministar financija tako i ova Vlada se ne libi, dapače. Mislim da je to naša u konačnici i obveza da javno i transparentno i govorimo i diskutiramo i prezentiramo u konačnici sve ono što je vezano jer vi ste dobro apostrofirali. 290 milijardi kuna krajem prošle godine, javnog duga. 86,7% BDP-a je sigurno jedan od važnijih pokazatelja. Moj osobni stav je da je to jedan od ključnih makroekonomskih prioriteta. Ali baš na tom polju, evo ja ću vam reći da smo i 2016. godine što ste i vi dobro također siguran sam primijetili već činili ranije aktivnosti kako bismo se sa tom problematikom vodili. Dakle, s jedne strane je to sigurno rješenje te tematike je na gospodarskom rastu. S druge strane fiskalnoj konsolidaciji. Dakle, efikasnijem, racionalnijem korištenju proračunskih sredstava. I teći je aktivacija državne imovine. U isto vrijeme i sa ovim postojećim rashodima ja ću napomenuti i ponoviti još jedanput da je Hrvatska ove godine po prvi puta odbila, odnosno odgodila zaduživanje u inozemnoj valuti upravo iz razloga što smo procijenili u tom trenutku da to nisu dobri uvjeti za Hrvatsku. I napravili smo alternativno rješenje. I u konačnici ako gledate i prijedlog rebalansa koji smo prije dva dana ovdje izglasali, odnosno vi ste ga izglasali da je rashodi za kamate za 2016. u odnosu na originalni plan su smanjene za 318 milijuna kuna. Dobar dio toga preko 100 milijuna kuna samo na godišnjoj razini je došao upravo iz te odluke gdje smo odbili relativno skuplje i prihvatili naravno kud i kamo povoljnije refinanciranje na domaćem tržištu. Takvom politikom odnosno takvim pristupom, ali naravno javno i transparentno i otvoreno prema svima ćemo i nastaviti i sigurno da gledamo prema 2017. od prvog dana kao jednoj vrlo ja bih rekao ovako svojim rječnikom ministar financija izazovnoj, ali u isto vrijeme godini u kojoj se otvaraju velike mogućnosti kroz reprogram i refinanciranje tog duga ne samo da bi se on prolongirao, nego da bi se iskoristile mogućnost svjetskih, financijskih tržišta i naših napora u javnim financijama da se taj dug zapravo, odnosno cijena tog duga i smanji. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Porez na dohodak, izmjene poreza na dohodak uvijek naravno izazivaju najveće rasprave u onom dijelu lokalne samouprave. Ja moram reći da ponavljam ovdje i ponovit ću, vas ću zamoliti da još malo dodatno date jedno obrazloženje kako bi dobili jednu cjelovitu sliku onoga što se već dugo govori što će se događati sa lokalnom samoupravom. Jer po meni ovo je prvi puta kako ja to pratim, a pratim dosta godina, da se lokalnoj samoupravi sa strane Ministarstva financija u izmjenama zakona koji izravno utječe na prihode lokalnih samouprava vrlo jasno pokazuje i daje odgovor gdje će se ta sredstva namiriti i daje se odgovor da dolazi jedno prijelazno razdoblje gdje će se pratiti kretanja. I nakon toga donijeti jedan zakon koji će onda konačno trajno riješiti. Dakle, svjedoci smo ne tako davno kada su se mijenjali zakoni, pa i Zakon o porezu na dohodak da je lokalnoj samoupravi tada maznuto isto puno novaca, da je nakon toga lokalnoj samoupravi maznuto također iz drugih razina, recimo iz sredstava za županijske uprave za ceste i da se nitko nije primio za uho ni dao nikakav odgovor. Pa vas ja molim da još jedanput malo dadete još dodatno obrazloženje jer dosta to zabune izaziva iz kojih će se sve izvora namiriti te dvije milijarde za lokalnu samoupravu plus ova milijarda i tristo koju planirate u proračunu za izravnanje. A što se tiče smanjenja stope poreza na dohodak za ove kategorije najbolje plaćenih ljudi. Tko su ti ljudi? To su naši najbolji, najkvalitetniji ljudi koji nam bježe van. I ja osobno bih za jednu grupaciju još smanjio stopu i to za liječnike jer sve je dobro dok smo zdravi, a onda kada trebamo ići doktoru onda nastaje problem. A oni nam najviše i odlaze. Hvala. Odgovorit će poštovani ministar financija Zdravko Marić. Mislim da i u ovoj sabornici mnogi od nas će reći mi u Hrvatskoj kako na razini državnih sektora i struktura tako isto na razini gospodarstva jedna od stvari koje sigurno možemo popraviti je zapravo upravljački dio. I ako govorimo o upravljanju i efikasnijem gospodarenju svom našom imovinom i poduzećima sigurno za to morate imati adekvatne i kvalitetne ljude, a u konačnici između ostalog i honorirane za taj posao. Da se vratim na vaše originalno pitanje, kao što sam rekao siguran sam da ćemo danas u toku dana puno o ovoj temi razgovarati, ja se ne bih kao što ste i sami primijetili ne volim se vraćati u prošlost i govoriti i uspoređivati se sa prijašnjim situacijama i promjenama ali opet ponavljam ponavljam za naš slučaj od samog početka smo rekli vrlo jasno kako i na koji način. Dakle 2017. godina ide kao jedno prijelazno rješenje, ovih milijardu 325 milijuna koje je predviđeno u smjernicama to je sa razdjela državnog proračuna odnosno Ministarstva financija koje će se isplaćivati jedinice lokalne i područne samouprave kao razlika između prihoda od poreza na dohodak i onoga ostvarenoga 2016. godine. U isto vrijeme na razdjelu Ministarstva financija se zadržava ona kategorija odnosno onaj program ili aktivnost vezana za pomoći za jedinice lokalne i područne samouprave. Vi znate dobro da postoje najmanje četiri kriterija koja se koristi kod te raspodjele, evo i u okviru rebalansa vi znate da smo povećali taj iznos za nekih 20 milijuna kuna usmjeren dijelom za županije, a dijelom za gradove i općine na onim brdsko-planinskim područjima koji su zbog različite kategorizacije 2015. godine ispali iz kategorije potpomognutih područja. I treći dio je naravno onaj dio za decentralizirane funkcije, onaj dio koji će također kao takav ostati da se iz državnog proračuna usmjerava prema jedinice lokalne i područne samouprave. On će ići sa razdjela onih ministarstava koji su na neki način nadležne, dakle ako govorimo o školstvu taj će ići dio sa Ministarstva znanosti i obrazovanja ili ako govorimo o zdravstvu on će ići sa Ministarstva zdravstva. Dakle vrlo jednostavno, a u isto vrijeme vrlo transparentno. Danas sutra kada izradimo sveobuhvatni Zakon o financiranju ovaj dio pomoći ide centralizaciji i ostaje isti, dok će se ovaj dio regulirati u potpunosti da prihod od poreza na dohodak bude izvorni i konačni prihod jedinice lokalne i područne samouprave omjer je otprilike 80:20. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time smo završili replike na ovo uvodno izlaganje. Žele li sada li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se za raspravu u ime Kluba zastupnika javio uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Nema ga, gubi Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti, vrijeme podijeliti uvaženi zastupnik Grčić i uvaženi zastupnik Maras. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo porez na dohodak jedna od najvažnijih tema u okviru ove reforme i naravno ja ću sada pokušati sažeti ovu našu raspravu u posljednjih desetak dana oko ovog zakona. Prije svega oko Zakona o poreza na dohodak i pokušati definirati neke ključne zamjerke koje mi kao klub imamo. Dakle, prije svega nismo zadovoljni s onim kako ova reforma poreza na dohodak utječe na distribuciju dohotka. Dakle ono što će se dogoditi, a već smo to spominjali otprilike 2, 2,5% zaposlenih će profitirati ozbiljno iz ove reforme, ovako kako je definirana. To su oni ljudi koji imaju najviše plaće, dakle plaće preko 15 tisuća njih je svega 30 tisuća od negdje milijun 600 tisuća obveznika poreza na dohodak i oni će zaista osjetiti taj progresivni rast plaća od nekih tisuću pa sve do šest, sedam i više tisuća kuna mjesečno. Svi ispod će imati minimalne korekcije plaća, između negdje 50 i 350 kuna što je zaista zanemarivo. Dakle ono što smo mi prethodnom reformom posebno napravili za srednji sloj i gdje su plaće bitno rasle više, sada se svodi na nekih 200 do 300 kuna rasta plaća u toj kategoriji gdje je zaista i bitno veći broj ljudi. Ono što se pojavljuje kao uzrok takve distribucije to je izbjegavanje progresivnog oporezivanja, znači pojednostavljenje sustava. Mi sada dolazimo na svega dvije stope oporezivanja, mi idemo prema nekoj flet … dakle prema jednoj stopi. Vjerojatno u budućnosti nekakva stopa od 20, 24% za sve što svakako mi kao socijaldemokrati ne možemo podržati. Mi smo uvijek za princip da onaj tko ima manje treba mu pomoći i da manje plaća poreza relativno, dakle apsolutno je to sigurno manje, ali relativno, a da onaj tko ima više plaća i apsolutno i relativno više poreza i to je ključni princip kojeg se držimo i pokušavamo i pokušavali smo to održati i u posljednjem krugu te reforme poreza na dohodak. Ono što je isto tako činjenica trošak ove reforme koji se procjenjuje na cca dvije milijarde kuna u najvećoj mjeri se plaća iz državnog proračuna, ne zaboravimo to, to želim posebno naglasiti upravo kroz ove kompenzacije o kojima je sada ministar govorio, dakle država će platiti jedinicama lokalne samouprave ono što oni gube. Zašto je to važno? Pa zato što se postavlja pitanje da li je baš prioritet države i državnog proračuna u ovom trenutku kompenzirati rast, ozbiljan rast plaća za 2% najbogatijih ljudi u državi ili onih koji imaju najveća primanja, neću reći najbogatijih, ali onih koji imaju najveća primanja. Da li je bilo nekih drugih prioriteta? Da li je recimo prioritet mogao biti da se korigiraju jednokratno mirovine na način da prosječna mirovina ne padne ispod 40% prosječne neto plaće, ja mislim da je to bio puno veći prioritet od ovoga. Pa ako već dajete iz državnog proračuna novce onda bi bilo jako bitno da te novce usmjerimo najpotrebitijima a to umirovljenici, dakle najveća većina njih jeste, ja bih to napravio. Zašto? Zato što već našom reformom su umirovljenici ostali u deficitu. Znači povećao se jaz između prosječne mirovine i prosječne neto plaće i to nekako treba zatvoriti, taj jaz, taj gep treba zatvoriti. Jedan od uzroka tome je i indeksacija koja je bazirana na minus stopi rasta cijene, dakle na deflaciji tako da je ta indeksacija bila svega 0,3, 0,4% u zadnjih godinu dana. Čak smo rebalansom morali vratiti nekih 60, 70 milijuna kuna koji su inače bili namijenjeni za umirovljenike i prenamijeniti u neku drugu svrhu jer su stope indeksacije bile premalene. Vidite kako je to ozbiljna zamka. Prema tome treba određivati prioritete na drugi način i ono što bi mi svakako radili jeste da bi poduprli one najpotrebitije u ovom trenutku a to većina kažem umirovljenika jeste. Još jedan aspekt koji zamjeramo jeste činjenica da se kroz ovu reformu potpuno gubi regionalna komponenta utjecaja oporezivanja poreza na dohodak. Dva su ključna argumenta. Prvo, po onome što smo čuli u raspravi planira se da će nova raspodjela prihoda od poreza na dohodak biti na način da će 80% ići jedinicama lokalne samouprave i 20% regijama. Ali bez obzira koliko su te jedinice razvijene do sada je ta diferencija ozbiljna bila tako da su jedinice koje su razvijene imale relativno niži udio dakle negdje oko 50 do 60% u porezu na dohodak a ove nerazvijene su imale i preko 80 a zadnjim izmjenama koje smo mi napravili 88%. Dakle jednostavna je podjela bila, 88% za jedinice lokalne samouprave i 12% za županije na tim područjima. A to je vrlo ozbiljan broj, to je negdje oko 270 jedinica lokalne samouprave ukupno. Sada se briše ta razlika i svi će imati isto. Očekujem da će se kod izrade Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave ipak napraviti određena korekcija i da će se napraviti na način da se vidi ta razlika između razvijenih i nerazvijenih. ukida se potpuno razlika plaća na potpomognutim područjima i na svim ostalim razvijenim područjima. Dakle sa izjednačavanjem osobnog odbitka na 3800 kuna koji doduše i jeste nešto veći od dosadašnjeg odbitka i na tim područjima. Prema tome može neku kunu donijeti tim plaćama. Međutim neće više biti razlike u plaći profesora, učitelja, liječnika itd. koji radi recimo u Splitu u odnosu na recimo Knin, ili u Zagrebu u odnosu na Petrinju ili u Osijeku u odnosu na Beli Manastir. A do sada je ta razlika postojala i na taj način se motiviralo i stimuliralo te visoko obrazovne ljude da idu tamo raditi, da pomognu, da taj kraj ostane na neki način sa kvalitetnom socijalnom i svakom drugom infrastrukturom. To je vrlo ozbiljna stvar i o tome isto tako treba voditi računa. Dakle što je to što će sada biti motivator da netko tko je završio fakultet ne znam u Splitu ode 100 ili 150, 200 km od svoje kuće raditi, tko će ga natjerati ako nema neki dodatni stimulans koji je do sada imao. I još naravno ne mogu zaobići i ovu temu koja je već bila jutros u replikama u raspravi, to je ovo pitanje oporezivanja drugog dohotka. Šta je važno reći? Drugi dohodak da ali postoje kategorije ljudi kojima je to jedini a ne drugi dohodak. I to je upravo ovo što se spomenulo, umjetnici, kulturnjaci pa čak i novinari a honorarci tzv. itd., itd., koji ovim naravno gube zato što se …/Govornik se ne razumije./… smanjuje onaj odbitak od 30% prije oporezivanja koji je bio a s druge strane se uvode doprinosi, nema veze po 50% stope redovite ali se uvode. Prema tome dodatno opterećenje i ukidanje olakšice prije oporezivanja. Prema tome, njihov njihov posao će postati bitno, bitno skuplji za sve one koji ih angažiraju a to su ljudi koji imaju autorsko djelo, tu nema dileme za razliku možda od nekih stvari u znanosti gdje se može neki posao tumačiti i ovako i onako. I da je autorsko djelo i da nije, je li, i tu je uvijek bilo nekakvih dilema ali ovdje nema dileme. Ako netko napiše neki članak autorski onda je to autorsko djelo. Ako netko oslika sliku onda je to autorsko djelo, ako netko stvori novu kompoziciju onda je to autorsko djelo. I tu bi ta diferencijacija svakako trebala biti. Dakle da zaključim, puno je ljudi koji će biti nezadovoljni ovom reformom. Nažalost ali to je tako. I zato ovdje i kroz neke amandmane koje ćemo podnijeti u ova dva dana ja bih molio Vladu da još jednom to dobro razmotri i da možda napravi određene ustupke. Hvala lijepo. Evo kolega Maras. (HDZ)** Gordan Maras. Izvolite uvaženi zastupniče. a to je da samo 2% ljudi u RH će osjetiti značajnije ove promjene i ta priča da svima rastu primanja, prihodi, plaće jednostavno ne stoji. Umirovljenici od ovoga neće imati nikakve koristi, 98% zaposlenih u RH će imati minimalnu ili nikakvu korist, 50% njih uopće neće imati korist a samo 2% ljudi će imati koristi od ovoga. I u biti tu MOST i HDZ vraćaju svojim biračima i onima koji su im bitni samo onima koji imaju najviše. I sa ste strane to nisam rekao ja, to je rekao profesor Vladimir Gligorov u svojem osvrtu kritičkom ove reforme gdje je rekao da HDZ i MOST vraćaju svojim biračima a to su oni koji imaju najviše u RH. Znači svi umirovljenici koji danas nas gledaju ovdje u direktnom prijenosu moraju biti svjesni da MOST i HDZ ne vode računa o njima, moraju biti svjesni da se pitanje minimalne plaće uopće nije ni otvorilo. Da MOST i HDZ ne zanima minimalna plaća jer onda bi Zakon o minimalnoj plaći bio na dnevnom redu i digli bi minimalnu plaću na 50% prosječne prosječne plaće u RH. Da MOST i HDZ ne zanimaju njihove mirovine jer inače bi vodili o tome računa da bude 40% prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću šta ne vode računa, oni su se pobrinuli da 2% ljudi u RH dobe 1000, 2000, 5000 ili 10 000 kuna više mjesečno i zato govore da je to razlog što su plaćali više. E pa sada, dame i gospodo pogledajte analizu, pošto imamo jako puno banaka i trgovačkih centara, kompanija u RH, analizu između Italije, Austrije i Hrvatske i Njemačke. Znači najveći porez, najviši porez, najviši … u Austriji je 50%, u Njemačkoj 45%, u Italiji 43%. Kada to uspoređujete s RH prevedeno na najjednostavniji mogući rječnik menadžer u nekoj banci hrvatskoj odnosno talijanskoj banci majci plaća manje poreza u Italiji nego što plaća njegov kolega predsjednik uprave u Hrvatskoj. Ali onaj koji radi na šalteru ili onaj koji ima visoku stručnu spremu i radi kao zaposlenik te banke plaća veći porez. Zbog toga što je u Austriji taj porez na recimo plaću od 1200, 1300 eura 21%, u Njemačkoj do 700 eura ne plaćate uopće ništa, u Italiji je taj porez 23%. Znači opet prevedeno na ono što ljudi mogu najjednostavnije razumjeti. Ova Vlada MOST i HDZ su napravili da je menadžerima u bankama i u trgovačkim lancima plaćati manje poreza u Hrvatskoj omogućeno plaćati manje poreza u Hrvatskoj nego u Italiji, Austriji i Njemačkoj a radnici koji rade u tim istim bankama i trgovačkim centrima plaćaju više poreza nego u Italiji, Austriji i Njemačkoj. Kako je to pravedno? Zbog čega onda nije išla stopa na te plaće ljudi koje želimo zadržati u Hrvatskoj ne na 24% nego na 20 ili na 18% pa zato što MOST-u i HDZ-u ti ljudi nisu bitni. Bitni su im oni kojima vraćaju za ono što su im dali na izborima, pa nije ni jedna druga stranka dobila nego HDZ 7,2 milijuna kuna donacija. Pa zašto sada to rade? Da im vrate, vrlo jednostavno vraćaju svojoj populaciji i ljudi moraju biti svjesni HDZ-u i MOST-u nisu bitni umirovljenici zaposleni koji imaju 1000 eura ili 7000 kuna plaću, njima su bitni oni koji imaju 50 i 60 tisuća kuna plaću. Oni odgovaraju svojim interesnim skupinama vrlo jednostavno. Pogledajte samo zbog čega minimalna plaća nije došla ekspresno na dnevni red Sabora? Zbog čega to nije bitno? Stotine tisuća hrvatskih građana prima minimalnu plaću i njima niste htjeli podignuti minimalnu plaću za 250 kuna ili 500 kuna ali ste ovima ekspresno išli dignut plaću za 50, koji imaju 50 tisuća kuna za 5000 kuna mjesečno. Zbog čega su ti prioriteti vama važniji od ovih stotina tisuća hrvatskih građana koji imaju minimalne plaće? To je pravo pitanje, zašto vam umirovljenici nisu bitni koji nas danas ovdje gledaju njih preko milijun, oni neće ništa osjetiti od ovoga. Što se tiče troška, trošak ne postoji s obzirom da će rast BDP-a od 3% slijedeće godine dovesti do povećanja prihoda u državnom proračunu tako da sve ove priče, kompenzacije iz proračuna u proračun ne drže vodu, sve ovo plaća ili ova relaksacija prihoda plaća gospodarski rast, rast BDP-a koji će biti slijedeće godine veći. Sa te strane da zaključim. HDZ-u i MOST-u nisu bitni zaposleni i umirovljenici, nego oni koji imaju najviše u RH. To je ono što je bitno i to je ono što je bitno da čuju naši građani. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo ukupno pet replika. Prava je ona poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. Kolega Grčić, ima jedna poslovica „Naknadna pamet je uvijek najbolja pamet.“ Međutim, iz vaše rasprave koju su sam slušao proizlazi da su dvije pameti, jedna kad ste na vlasti a druga kad niste na vlasti. Ovo govorim iz razloga jer sam osobno bio nazočan ovdje u sabornici kod jedne žustre rasprave između vas i tadašnjem našeg zastupnika gospodina Šukera kad ste to povećanje plaće onima koji primaju više obrazlagali razlogom da se mladim, školovanim ljudima na taj način povećaju osobni dohodci pa da se spriječi taj odlazak njihov van iz naše zemlje. Isto tako kod burne rasprave koja se ovdje vodila a vezana je bila za skidanje statusa brdsko-planinskog područja o općinama i gradovima Gorskog kotara, sjećamo se njihovog prosvjeda ovdje na Markovom trgu, nikako niste htjeli prihvatiti sve one argumente koje su govorili u prilog tome da indeks razvijenosti i način izračuna indeksa razvijenosti za te općine i gradove, pa čak i župan Primorsko-goranski koji je iz vašeg svjetonazora pokušavao utjecati na vas da prihvatite te činjenice. Općine i gradovi su ostale bez čini mi se 57 milijuna kuna. Isto tada ste ovdje najavljivali te nekakve kompenzacijske mjere i kad god, koja god vlast spomene vjerujte da se čelnicima jedinica lokalne samouprave kad se spominju pomoći iz državnog proračuna ili kompenzacijske nekakve mjere diže kosa na glavi. Vi ste to uporno ovdje branili. I onda kad se nakon silnih pritisaka išlo na to kako će se općinama Gorskog kotara pomoći opet ste donijeli zakon koji nije išao na teret državnog proračuna već više na teret županijskog proračuna. kod rasprava kad govorimo sa pozicije vlasti sa vaše strane i kad govorimo sa pozicije oporbe sa vaše strane retorika nije jednaka. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle ja sam i zadnji put pokazao liniju reforme SDP-a i ovu reformu i efekte njene na plaći. Dakle, to je nešto što ne znam da li sad ne može kamera to prikazati. Ali vrlo jasno je da je naša reforma imala najveći utjecaj na srednji sloj. To su plaće umjerene, to su recimo normalne plaće. Zašto? Zato što je sada prosječna plaća u Hrvatskoj preniska, a ove plaće su taman tu negdje za život u Hrvatskoj, normalne. I te plaće su tada rasle. A onda sve iza je bilo limitirano na rast od 1000 kuna, znači jedna ravna crta. O tome ja govorim. Ova reforma donosi jednu kosu crtu koja eksplozivno raste nakon 15000 kuna neto. To je ono čime se mi ne možemo složiti. Dakle, ovo što je kolega Maras govorio. Znači, nekoga tko ima sada 60000 kuna njemu plaća raste 10%, znači 6000 kuna. A 6000 kuna je više nego što je prosječna plaća u Hrvatskoj. Znači, nekome će porast plaća više nego što netko u prosjeku u Hrvatskoj uopće prima. E to je nešto što se mi ne možemo mirit s tim. I takav će naš amandman biti, vidjet ćete. A druga stvar, ovo što ste sada rekli o indeksu uvijek ista priča. Dakle, indeks razvijenosti. Mi nismo s time ukinuli regionalnu politiku, a ove porezne mjere sada ukidaju regionalnu politiku i u sustavu poreza na dobit i u sustavu poreza na dohodak. Vidjet ćete, svaka izmjena indeksa razvijenosti će istu reakciju proizvesti. Zadnji put sam ovdje rekao, jer svaka promjena i jednog jedinog parametra u indeksu znači da će 10 ili 20 ili 30 jedinica ispast iz sustava i bit će jako glasni, a drugih 30 će ući u sustav i neće reći ni riječi jer će bit jako zadovoljne. U našoj reformi je stotinu ušlo u sustav i muče, ništa ne govore, a 60 ih je ispalo i vrlo su glasni. To je ta razlika, Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grčić, slično kolegi Klariću ja postavljam pitanje jer porez na dohodak mijenjali ste vi, porez na dohodak mijenjamo mi. Više-manje slični su i odnosi, ali su i drugačija obrazloženja. Sjećam se tada, evo kolega Lalovac je tada govorio u ime, tj. kao ministar na jasno pitanje zašto najnižima najmanje povećanje on je rekao vrlo jasno. Rasteretili smo ih do kraja i oni više ne mogu. I onda je dao primjere. Evo primjer, oni koji imaju plaću 3800, 3900 kuna tada su plaćali 94 kune. Po novom zakonu kojeg ste donijeli oni će plaćati svega 13 kuna. I onda bih dodao jer više ne mogu. Tako je naveo i primjer za plaću od 5500 kuna do 7000, povećalo bi se svega 168 kuna jer više kao nije moguće. I naravno da su i onda najveće plaće bile puno nešto više nego sada. Kad ste se obraćali i govorili zašto lokalnoj samoupravi, onda ste rekli nekoliko razloga zašto uzimate milijardu uz obećanje da ćete vratiti kroz kompenzacijski fond. Prvi razlog je bio, povećao se broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi za 7000 od 2009. do 2014. Oni stalno povećavaju potrošnju. Drugi razlog vam je bio u prvih 6 mjeseci te 2014. godine jer smo raspravljali u 11 mjesecu 2014. godine u plusu su 1 milijardu kuna. Neka ostave dio prihoda građanima. To je bio vaš stav. Plaće u lokalnoj samoupravi 30% su veće od državnih plaća, tj. plaća državnih službenika. I četvrti razlog je bio lokalna samouprava treba se financirati isključivo iz imovinskih poreza. To su bili vaši stavovi. Slušamo vas danas. Ispada da ti stavovi danas više ne vrijede. Mislim da smo bili korektni. Ministar je rekao kroz proračun stavit ćemo članak, vratit ćemo lokalnoj samoupravi milijardu i 300 milijuna dok ne riješimo pitanje financiranja. Mislim da malo korektnosti ali i vjerodostojnosti ne bi škodilo. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Brčić. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle nastavak priče. Što se tiče ovog prvog dijela vašeg, dakle niti jednom riječju nisam rekao da je moguće povećati ovom reformom najniže plaće. Jel' tako da nisam rekao? Rekao sam nešto drugo, da ste novac koji ćete sada iz državnog proračuna dati indirektno preko jedinica lokalne samouprave najplaćenijim ljudima u državi trebali možda drugačije strateški razmišljati i usmjeriti prema najugroženijim skupinama a to je jedino moguće onda prema umirovljenicima. Ne prema zaposlenicima sa najmanjom plaćom, nego prema umirovljenicima. Tu država može intervenirati i ja kod toga čvrsto stojim i tu nema politiziranja. Znači, mirovina je u zadnjih dvije godine pala ispod 40% prosječne neto plaće, pa vi recite, objasnite umirovljenicima kako živjeti od 2100, 200 kuna. Vi im objasnite to. Dakle, ja se zalažem za to da su ove dvije milijarde mogle bitno poslužiti da se ta korekcija napravi i da se postave sidra, to sam već jednom ovdje govorio, dodatna sidra uz indeksaciju mirovina koja neće nikad više dopustiti da mirovine padnu ispod 40% prosječne plaće. Što se ovog drugog pitanja tiče, dakle hvala vam što ste mi dali još par sekundi da objasnim. Dakle, unatoč tome što je većina brdsko-planinskih po indeksu razvijenosti ispala iz sustava potpore. Mi smo te potpore dijelom vratili, a dijelom nismo imali vremena provesti zakone koji su to trebali napraviti. Znači, prvo povećali smo njihov udio u porezu na dohodak, to ste vi ovdje glasali zajedno s nama. Drugo, u Zakonu o izvršenju državnog proračuna predviđeno je bilo minimalno 40 milijuna kuna, znači 40 plus za brdsko-planinska područja i treće, povećanje šumskog doprinosa kao direktni prihod tih jedinica lokalne samouprave. Ove dvije zadnje stvari vi odnosno vaša prethodna vlada nije htjela napraviti, to je istina. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. Zahvaljujem vam poštovani potpredsjedniče. U vladi u kojoj ste kolega Grčić vi bili potpredsjednik postalo je izuzeće od plaćanja doprinosa na honorare na autorska djela. Mi sada idemo sa amandmanom da se to zadrži i to je dokaz da nema nikakve naknadne pameti. Pamet je uvijek ista jer ste i onda, a i danas smatrate da ti ljudi moraju biti izuzeti od plaćanja doprinosa. Zašto? Pa zato što je to njima najčešće kao što ste rekli u svom izlaganju jedini prihod. Slikara, gledajte ako on ne radi ako ne predaje likovni u školi, gdje je on zaposlen? Nigdje, on slika u svom ateljeu i prodana slika to je njemu jedini prihod. Nije to njemu nikakav drugi prihod. To je jedini prihod. Koliko uopće ima tih ljudi umjetnika? Mali broj. Mali broj. Oni su za fiskus nebitni. Gledajte, s druge strane, svako može biti saborski zastupnik to stvarno može biti svako, ali ne može svako biti slikar, ne može svako biti književnik, ne može svako biti glumac. Vaša vlada je razumjela da je to jedna posebna kategorija ljudi. Od ministra smo čuli da je efekt ovoga za fiskus negativan, pa znači sada imamo dvostruku štetu. Em će trpjeti umjetnici, em će trpiti fiskus. Mudro je kažu spajati ugodno sa korisnim, a ministar ovaj spaja neugodno s beskorisnim. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle ja bih ovo sada na drugačiji način pokušao objasniti. Znači osnovna ideja je da se pojednostavi porezni sustav i da se sve te olakšice koje objektivno postoje u sustavu izbrišu bile one za umjetnike, honorarce, ove, one, regionalni razvoj itd., itd. ja se s time duboko ne slažem. U vremenu u kojem je sve informatizirano i elektrizirano pa i obračuni ovih ili onih olakšica i naplate prihoda itd., itd. nema nikakve potrebe za pojednostavljenjem ovom vrstom pojednostavljenja sustava koji će pogoditi ozbiljne društvene skupine koje to na nikakav način ne zaslužuju među kojima su i kulturnjaci, umjetnici, novinari i manje razvijena područja i građani koji žive u tim područjima itd., itd. tu je greška. Evo malo prije kolega Maras je prozvao kolege iz MOST-a oni su na neki način, ja ih shvaćam kao borci za nekakvu pravednost socijalnu i svaku drugu zajedno s nama i tu smo čini mi se i bliže na neki način nego u odnosu na koaliciju u kojoj jesu i ja ih ovim putem molim da obrate pažnju na taj aspekt ove reforme i da do izglasavanja ovih zakona i sami ponude određene amandmane koji će riješiti ove probleme koje smo danas spomenuli jer ovo vjerujte mi nije politiziranje. Ovo nije politiziranje, ovo su ozbiljne stvari koje idu na štetu ja bih rekao posebnih skupina i onih ugroženijih skupina ljudi građana u našem društvu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. A sada replike na izlaganje uvaženog zastupnika Marasa imaju prvo uvaženi zastupnik Željko Jovanović.

nego se radi o parcijalnim zakonskim rješenjima koji idu na korist bogatima, kapitalu i bankarima, dok najveći dio građana RH 900 tisuća zaposlenih, milijun i 200 tisuća umirovljenika neće ni na koji način osjetiti dobrobit ovog cjelovitog zakonskog paketa. Dakle da je ministar htio da ovo bude cjelovita reforma i da ide na korist svim građanima Hrvatske onda bi uz ovaj paket išla i Zakon o minimalnoj plaći, išao bi i paket koji bi osigurao da umirovljenicima mirovine ne budu manje od 40%. Ovako to je paket koji vraća osmjeh na lice donatorima, bankarima, kapitalistima i raznoraznim gazdama.

bio prozivan upravo od te skupine, znači postoji interesna skupina kojoj je ovo interes. Nije njih briga niti za umirovljenike niti za one sa najnižim plaćama, niti za cjelovitost i bolji život većine hrvatskih građana nego im je bitno da sebe naplate. I zato su otkrivali mudrosti kao da tipa kao bolje je plaćati manji porez, pa to zna svako. Pa ja nisam protiv toga da se smanjuje porez niti poduzetnicima niti onima koji zarađuju više, ali sam u isto vrijeme protiv toga da to po ministrovoj izjavi ide na teret proračuna, a da na teret proračuna ne ide primjerice pitanje umirovljenika i prosječne mirovine od 40%. Znači o tome ne slušamo ni riječ, o minimalnoj plaći ne slušamo ni riječ. Ali još jednom pozivam ministra, da objasni ovdje zbog čega se bankaru austrijske banke više isplati raditi u Hrvatskoj nego u Austriji, gdje mu je porez 50%? Recite nam, zbog čega ste napravili takav model da se čovjeku više isplati raditi u Hrvatskoj nego u Austriji za istu plaću koju ovdje ima? ima? Ako ovdje ima 10 tisuća eura neto više mu se isplati raditi u Hrvatskoj nego u Austriji, u Njemačkoj isto, u Italiji isto. Ali njihovim zaposlenicima se ne isplati više raditi u Hrvatskoj nego u Austriji. U Austriji su porezi i u Njemačkoj su porezi na niže plaće niži nego u Hrvatskoj. Kod nas je totalna inverzija, viši su porezi na niže plaće a niši su porezi na više plaće. I ovo što ste vi rekli da je to kontra usluga interesnoj skupini koja je podupirala HDZ i MOST, to je apsolutno tako, to ne kažem ja, to kažu ugledni ekonomisti koji to rade u svojim analizama. Hvala lijepo kolega Maras, vi ste trebali odgovoriti kolegi Jovanoviću a vi ste ponovili svoje upite i svoje kritike ministru. Prema tome molim vas, komuniciramo na onaj način kakav je predviđen Poslovnikom. Replika na vaše izlaganje je došla i od strane uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Maras, rekli ste da je ova porezna reforma vraćanje duga donatorima MOST-a. Ako ste vi navikli funkcionirati na određeni način ja bih vas upozorio da taj model ne preslikavate na MOST. Mi uopće nismo imali donatora u ovoj kampanji jer nismo uzimali donacije tako da nemamo kome vraćati dug. Možda ste vi tako navikli funkcionirati i vjerojatno ste funkcionirali u prošloj Vladi, ja bih vas podsjetio da se danas upravo pokušava skinuti imunitet našem saborskom zastupniku Davoru Romiću, bivšem ministru jer je odbio isplatiti znači poticaje koje je vaš ministar Jakovina vjerojatno zato jer je želio pogodovati nekima od kojih je imao interesa i koristi, znači naš ministar Romić je odbio to napraviti i sada ti njega tuže i traže da mu se skine imunitet. A znamo što je vaš ministar Jakovina radio sa poticajima i kome je pogodovao, upravo tim tajkunima o kojima pričate vi i vaš kolega Jovanović.

A MOST sam spomenuo u tome da ih vi podržavate u njihovoj namjeri da vrate uslugu svojim interesnim skupinama a to je vrlo jednostavna definicija. Znači HDZ vraća, pa gledajte molim vas tko brani ovu poreznu reformu, HUP, HUB, HGK, skupine, mislim pa sve je jasno, ljudi koji nas gledaju vide o čemu se tu radi. I još jednom ću reći, objasnite mi vi ako već ne može ministar, zbog čega bankar u Italiji, Austriji i Njemačkoj za istu plaću plaća više poreza nego u Hrvatskoj? A radnik u isto vrijeme plaća više poreza u Hrvatskoj a ne u Austriji, Italiji i Njemačkoj? Pa zar je to logično? Pa ja nisam protiv toga da se, gospodine Grmoja, oslobodi ljude plaćanja poreza, pogotovo ove plaće 7, 8, 9 tisuća kuna ljudi sa visokom stručnom spremom. Ja ću dignuti ruku za to da to bude i 20% ali sam protiv toga da ljudi koji imaju najviše, a tima se vraća. Ja ne želim biti nekorektan prema ministru Mariću i reći vjerojatno šta velika većina ljudi misli, pa on je došao iz tog kruga. To je jednostavno takav krug ljudi koji imaju plaće 50, 60, 70 tisuća kuna i na ovaj način dobivaju 6, 7, 8 tisuća kuna mjesečno. Ali di su umirovljenici? su minimalne plaće? Imate stotinu tisuća ljudi u Hrvatskoj na minimalnoj plaći, pa šta je s njima je li o njima razmišljamo? Zbog čega tog zakona nema na dnevnom redu? Tko će o njima reći neku riječ? Nego govorimo o ovih 10, 15 tisuća ljudi koji imaju 30, 40, 50, 60 tisuća kuna. I onda će mi sada reći netko pa oni plaćaju više. Pa znam ja da oni plaćaju više, pa nismo mi to izmislili. Pogledajte Austriju, Njemačku, Austriju, Francusku, sve te zemlje sa puno dužom demokracijom od Hrvatske i poreznim sustavima od Hrvatske imaju progresivnu poreznu stopu, pa nije to kriminal reći da želiš, da onaj koji ima više plati više. To jedino možeš biti izložen interesnoj skupini od strane HUP-a ili HGK ili ovih malo dobrih analitičara koji od toga masno žive od bankara pa te onda počnu ismijavati kao on je da se plaćaju više porezi. Nisam ja da se plaćaju više porezi. Ja sam da porezi budu pravedni a ovo što se sada radi nije pravedno. (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a, sada će govoriti uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. ono što se može reći za poreznu reformu u dijelu Konačnog prijedloga zakona o porezu na dohodak i izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima o doprinosima i je da je ova porezna reforma u tom dijelu grda za većinu građana Hrvatske ili finije rečeno po dubrovački grupa, naročito za radnike sa manjima plaćama i za

u svojim primanjima, dapače njima će vjerojatno troškovi zbog ovog supstituiranja gubitka iz poreza na dohodak lokalnoj samoupravi vjerojatno će im neke usluge porasti i njihov će se standard sigurno smanjiti. To neće biti ono kako je bilo najavljivano, neće biti tolika šteta kolika je bila kod prijedloga da raste PDV na kruh, mlijeko i na lijekove ali sigurno će tih milijun 165 tisuća umirovljenika trpjeti štetu. Ne vidim zadovoljstva života u Hrvatskoj kod onih radnica koji rade u trgovačkim centrima i koji će ovom reformom dobiti povišicu od čak 30 do 50 kuna. One će i dalje raditi 10 sati a imati će plaćenih 8 sati. I dalje će se u Hrvatskoj zgrtati profit po osnovi neplaćenog rada. Mislim da su to problemi kojima se treba baviti ova država i ministarstvo. Drugo, ova je porezna reforma elitistička i ne može biti nikako, može biti još elitističkija ako imamo jednu stopu poreza. Sa dvije stope, dvije porezne stope jeste elitistička i nije socijalno pravična, nije u skladu sa ustavnim načelima socijalne pravde da oni koji mogu više plaćaju više, a oni koji imaju manje da smo dužni vršiti a to je dužno Ministarstvo financija i Vlada vršiti preraspodjelu u korist onih koji nemaju. on ima pravo reći da se borba protiv siromaštva ne može dobiti kroz porezni sustav u mirovinskom sustavu. Ja se u tome s njim slažem, ali kako dobiti borbu protiv siromaštva a 40% umirovljenika ima prihode manje od cenzusa koji ih oslobađaju od dopunskog zdravstvenog osiguranja ili 17% ukupnih građana Hrvatske ima manje prihode. Kako dobit borbu protiv siromaštva i kako ju uopće početi ako dajemo i dajemo olakšice odnosno relaksiramo u Hrvatskoj one koji imaju najveće plaće i najviše mirovine? Kako se boriti kad smo to potrošili i dali onima koji već imaju. Bili smo solidarniji dok je bio rat u Hrvatskoj, vodili smo računa o svim građanima Hrvatske. Danas dajemo onima koji imaju. Ali vidjet ćete kroz diskusiju, imam i pojedinačnu raspravu na više načina ima dajemo ne samo ovom poreznom olakšicom. Ljudi koji imaju najveće plaće u Hrvatskoj mogu izvršiti povrat više uplaćenih doprinosa. Dakle onaj koji ima 100 tisuća bruto 1 plaću, plati 20 tisuća kuna doprinosa za mirovinsko ali smije uplatiti najviše 9,5 tisuća, 11 tisuća ga svaki mjesec čeka. Na kraju godine ispostavi zahtjev za povrat više uplaćenih doprinosa, dobije, plati se porez dosada po stopi od 45%, ostalo dobiva u neto iznosu. Da li smo im pored toga što imaju morali dati i ovdje tom istom čovjeku još jedno 4, 5 tisuća kuna veću plaću, veći neto prihod. Ili bi ti ljudi koji baš toliko imaju sreće da rade na takvim poslovima bilo u farmaceutskoj industriji, bilo u bankama, bilo u telekomunikacijskim firmama da li bi oni mogli biti sretniji da plaćaju doprinose iz kojih se poslije alimentira barem 5, 6 skromnih mirovina? ili m se to baš njima vraća, ili se mora to vraćati, ili možemo to ukinuti? Ja se s ovim borim od 2003. godine, napuštao sam u više navrata ovu sabornicu zbog takvih stavova svih Vlada. Ni naša Vlada nije imala osjećaja u tom djelu, ali mislim da nam trenutak u kojem živimo ne dozvoljava ovakav elitistički pristup. Jednostavno ne dozvoljava. članke zakona damo sugestije, prijedloge kroz amandmane što se može poboljšati i ja ću dati u ime kluba HNS-a i HSU-a jedno pet do šest amandmana za kojeg, za jednog tvrdim da je provokativan. Zašto? Zato što odražava moj stav prema poreznim stopama i mislim da smo trebali nastaviti sa povećanjem neoporezivog iznosa mirovine i zadržati tri porezne stope jer je prethodna Vlada, koalicijska Vlada Kukuriku koalicije kod zadnjeg pomicanja poreznih stopa, tri porezne stope oslobodila odnosno dala umirovljenicima pri povećanju neoporezivog iznosa sa 3400 na 3800, 130 milijuna kuna godišnje koji su završili u džepovima umirovljenika. Trebali smo s time nastaviti. Znam da to nije moguće sa ovom dvostupnom poreznom reformom jer to ispada preskupo, želim da se raspravlja o tom amandmanu i da Vlada raspravlja o tom amandmanu jer je ovo što mi danas radimo odstupanje od hrvatske prakse i europske prakse jer u svim zemljama, ozbiljnim zemljama EU neoporezivi neoporezivi iznosi mirovina su daleko veći od neoporezivih iznosa plaća a to iz razloga što se umirovljenici kroz svoj radni vijek naplaćali doprinosa i to iz razloga što oni nisu više u mogućnosti ništa zaraditi sa strane i što nemaju poreznih olakšica koje su zadržane u ovoj našoj tabeli u prijedlogu zakona ili petero djece na uzdržavanju. Dakle, jednostavno zbog takvih situacija u svim europskim zemljama su neoporezivi iznosi mirovina veći od neoporezivih iznosa plaća. Kod nas je na početku ove naše države bilo tri puta je bila veće neoporeziva osnovica za umirovljenike u odnosu na plaće radnika, sada trenutno je razlika 1200 kuna a prema ovom prijedlogu su neoporezive osnovice iste, potpuno iste. Želim komentirati i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Evo ja konačno u ovoj sabornici zaslužio gotovo jednu stranicu odgovora predlagatelja na moje komentare sa prethodnog čitanja. Počašćen sam ali sam vrlo nezadovoljan s onim što ovdje piše. Ja sam tražio da mi se kaže i obrazloži konkurentnost umirovljenika odnosno rada umirovljenika po ugovoru o djelu u odnosu na zapošljavanje mladih radnika. Ovdje je isticano da smo konkurencija i da uzimamo mladima radna mjesta. E sad, hvala ministarstvu. Dali su mi za 2015. točan podatak. 2015. godine 26162 umirovljenika ostvarilo je drugi dohodak prema kojem su bili oslobođeni plaćanja doprinosa. Znate koliki je to broj u odnosu na broj osiguranika? Manji je od statističke greške. 1,86% u odnosu na sve osiguranike je radilo umirovljenika preko ugovora o djelu povremene poslove. Još kad bi išli analizirati koje su to poslove radili, jedan mali broj je bio savjetnik u nekim svojim bivšim firmama, jedan mali broj je bio tajnika i tajnica po raznim udrugama i većina se bavila poslovima čišćenja. to nam je jako smetalo i sad moramo i njih ubaciti da plaćaju 10% doprinosa za mirovinsko osiguranje, pa će onda nakon svake godine za nekih 20 kuna morati se obračunavati i novi iznos iznos mirovine jer će oni na to ostvarivat pravo. Ali u suštini mi poskupljujemo rad umirovljenika, naravno i 7 posto, 7 i pol posto zdravstvenog doprinosa će se morati plaćati po ugovoru o djelu za umirovljenike. drugi odgovor je krivi odgovor koje mi je dalo Ministarstvo financija. Naime, ja sam u svojoj raspravi u prvom čitanju spomenuo ljude koji od 2008. godine plaćaju 3% zdravstvenog doprinosa, za koje osobno smatram da je to dvostruko oporezivanje, da imamo 30000 jedinih žrtava koji plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje po stopi od 3%. 30000 ih imamo. Da. Pardon, nije dopunsko, osnovno osiguranje. Dodatni doprinos, hvala na korekciji. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje od 3%. Jednom sam predlagao na aktualcu da ih se barem oslobodi plaćanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja, odnosno da iz tih sredstava im država barem na neki način tu kravu muzaru nagradi sa besplatnim dopunskim zdravstvenim osiguranjem jer bi ta sredstva mogla služiti u iste svrhe. Ovdje u odgovoru ministarstva kaže da bi to ukidanje ove obveze predstavljalo smanjenje prihoda Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za oko 425 milijuna kuna. A ja vam kažem da je to potpuno krivo, da je ovo 6 i pol puta više nego što je to realni iznos. Realni iznos računali mi u prošloj Vladi, imali namjeru to skinut. Realni iznos je 70 milijuna kuna godišnje. Podsjećam vas da su svi branitelji, svi ratni vojni invalidi oslobođeni plaćanja doprinosa, dodatnog zdravstvenog doprinosa od 3%. Tako ako vam se potkrala greška, ako ste njih uvrstili onda bi to mogao biti ovaj iznos, ali to nije tako. To jednostavno nije tako. I nešto o čemu sam već govorio, a govorio sam o tom povratu više uplaćenih doprinosa što me jako boli. Hvala vam na informaciji za 2016. godinu doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema svim osnovama za jednu godinu iznosi 578664 kune. To je osnovica, odnosno 20% od toga. To je negdje 114 114 tisuća najviše se može platiti doprinosa. Preko toga čeka onoga koji plati više da na kraju godine uspostavi zahtjev za povrat više uplaćenih doprinosa što je, što mogu samo oni koji imaju onih 750 koji imaju najviše plaće u Hrvatskoj. To nisu niti predsjednici Vlade, ni ministri, to nisu ni saborski zastupnici da ne bi naši cijenjeni slušatelji i gledatelji mislili da smo mi korisnici ovoga. Nismo. Ali su to oni top top menadžeri opet ponavljam u farmaceutskoj industriji, bankarskoj, financijskom sektoru, u telekomunikacijama koji imaju ovako pozamašne plaće. I kažem uz ovu mogućnost koju bih ja odmah izbrisao iz Zakona o porezu na dohodak kao i izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima jer nije fer da se neki kupaju u medu i mlijeku, a da neki nemaju ni za kruh u ovoj Ova zemlja nema takvu tradiciju i zaslužuje više socijalne pravičnosti, odnosno socijalne pravde. Kažem da je ova odredba definitivno da budem prost luda odredba za jednu socijalnu državu, a pored takve odredbe još im damo povišicu kroz ovaj porezni sustav između 4 i 5 tisuća kuna na one visoke plaće koje i do sada dobivaju. Prema tome, bit će više sreće kada bude više porezni stopa, kada se razmjerno bude oporezivalo i kada u skladu sa mogućnosti građani RH budu budu snosili porezni teret. Klub HNS-a i HSU-a ne može podržati ovakve prijedloge zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Siniše Varge. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrelja, evo zahvaljujem na vašem izlaganju i potaknulo me vaše pitanje i solidarnosti i međugeneracijske solidarnosti vezano za ove porezne prijedloge koje imamo pred nama. I tu ću pročitati ono i htio bih još spomenuti da i ministar i svi mi ovdje u Saboru smo položili određene zakletvene riječi vezano za očuvanje Ustava Republike Hrvatske. I pročitat ću 2. stavak članka 51. kaže: „porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti“. Iako se radi o vrlo nedorečenoj rečenici koja može svakojako se protumačiti naravno tu još ulazi onda ideologija u pitanje, međutim ono što mi tu danas govorimo je svakodnevni život. I kada se govori o umirovljenicima i sama međugeneracijska solidarnost i pitanje indeksacije samih mirovina vidimo da se tu nakane ove Vlade HDZ-a i MOST-a u smjeru povećavanja te razlike, a ne u njezinom smanjenju koje de facto ustavna kategorija dužnost i nas kao saborskih zastupnika i same Vlade, pa bih htio čuti vaš komentar. Hvala. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Varga naravno da stvaramo sve veće i veće socijalne razlike u društvu s ovim prijedlozima ove reforme i nije na odmet reći da između ostalog i zaslugom i našim inicijativama HSU-a se ta kroz razne vrste indeksacije ali mijenjali smo oblike indekasacija i prilagođavali ih Vi znate da je 2004. bila indeksacija mirovine 4% jel bio jak rast plaća i uhvatili smo usklađivali smo samo sa rastom plaća i cijelo to vrijeme prosječna mirovina pliva negdje između 39 i 40%. Ali tome je zaslužan i dodatak od 4 do 27% koji je ugrađen u mirovinski sustav. postoji ugroza jel bez obzira što smo ostavili taj dodatak novi umirovljenici koji ulaze u sustav donose manje mirovine u odnosu na starije umirovljenike naročito one koji su umirovljeni prije 1999. godine koji odlaze i umiru i odnose tako da mi moramo naći način da te niske mirovine da nam više od 800 tisuća ljudi ima mirovine ispod dvije tisuće da to moramo naći način da to zaustavimo odnosno da njih da njih dižemo. A kako ćemo to učiniti ako ono što smo imali na raspolaganju podijelimo onim umirovljenicima koji imaju više od šest tisuća kuna mirovine jer samo oni će biti dobitnici ovog sustava, samo oni će biti dobitnici ovog sustava, oni će dobivati od dva pa do 10, 12% dobit će neki i bivši predsjednici i neke zaslužne udovice će dobiti ova povećanja. Ako je to cilj ove reforme onda skidam kapu predlagateljima. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Hrelja, vi često izađete ovdje za govornicu i kažete ja ovdje govorim u ime milijun i 160 tisuća umirovljenika. Znači to je jedna fina stilska figura međutim da je to tako vi biste danas bili premijer i vi biste provodili svoju politiku. Međutim vi i ja dobro znamo da to nije tako i samo zato što ste predsjednik HSU-a ne znači da vi govorite u ime svih. Tako da bih vas zamolio da to malo korigirate, to je onako fino, ali nije to to. I onda ste kazali elitistički, kaže povećanje 30, 50 kuna ništa, sjećamo se povećanja prethodnog Zakona o porezu na dohodak za kojeg ste vi digli ruku. Isto je bilo 30 kuna ako i je posebno na malim plaćama jer više nije moglo, ali ste rekli to je super, sada to ne valja. A još ću vas podsjetiti za što ste dignuli ruku i nije vas tada previše bilo briga za upravo tih milijun i 160 tisuća umirovljenika. 20% veća cijena ili veći računi za električnu energiju šutjeli ste, 25% veći računi ili cijena za plin šutjeli ste, 15% veći računi za vodu temeljem izmjena određenih naknada šutjeli ste, a ono najgore 40 i više posto povećanja u dijelu grijanja upravo za umirovljenike možda i najveći izdatak šutjeli ste. Znači gotovo se kroz to povećanje komunalnih računa gotovo izgubila u toku godine i jedna ili više plaća ili mirovina o kojima vi govorite. Sve ste to uredno podržali dižući svoju ruku i rekli ste to je dobro. Sada kada mi želimo to rasteretiti barem u nekom dijelu gdje to možemo da ne ugrozimo stabilnost financijskog sustava, vi kažete to je katastrofa elitistički i kod vas kao umirovljenika nema prolaz. Pa samo nastavite tako. Hvala. Odgovoriti će poštovani zastupnik ukupnog broja umirovljenika milijun 165 tisuća umirovljenika neće osjetiti nikakvu korist odnosno da mogu biti smo u minusu. Molim vas slušajte što se govori. Što se tiče naravno da i naše promjene u poreznom sustavu nisu bile bog zna što i davale veliki manevarski prostor, ali nismo nudili i debeloj guski mazali vrat, nismo davali onima koji imaju. Dali smo što smo mogli jer je bilo reformsko vrijeme, ali debeloj guski ni sa najvećim plaćama ni sa najvećim mirovinama nismo mazali vrat. Prema tome ja vas molim, a treću stvar, odgovor na vašu repliku, od kada mi ovdje utječemo na cijene komunalnih usluga. Mi donosimo zakone, zakone, ali cijenu konačnu prema određenim strukturama stanovništva određujete vi u gradovima i općinama, prema tome ja vas molim da ne nabacujete blato koje nije moje. sljedeća replika i poštovani zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete kolega Hrelja za ovaj paket zakona da zapravo nisu solidarni i da smo bili solidarniji u ratu, da smo u rat u pokazivali više solidarnosti. Pa nismo. Jedino što u ratu nije tada još bilo bogatih ljudi u Hrvatskoj, oni su se tek u ratu stvarali. U rat su odlazili kao vozači, kao harmonikaši, kao vodoinstalateri, a iz rata su se vratili kao milijunaši. I njihovo bogatstvo se od kraja rata do danas samo povećavalo. I ova porezna reforma je ne samo očekivana, ona je logična, ona je nastavak onoga što HDZ radi od kada je osnovan. To je pogodovanje onima koji su se obogatili bilo u privatizaciji koju su oni provodili, u pretvorbi koju su oni provodili ili u ratnom profiterstvu. I sa svojim radom sasvim se sigurno nisu obogatili. Ona je na štetu koga? Onih najsiromašnijih koji kopaju po kontejnerima. Doduše, njihova nacionalna samosvijest može biti zadovoljena time što su to sada hrvatski kontejneri ali to im je zapravo jedina utjeha. **Hrelja, Silvano (HSU)** Bez obzira na vašu primjedbu kolega Stazić ja neću odustati od moje tvrdnje da smo u ratu bili solidarniji kao društvo a da su neki ljudi iskoristili i rat da bi stvorili početni kapital koji bi se dalje oplođivao, s time se s vama slažem. Ali i natjerali ste me na jedno drugačije razmišljanje, znate, nije li ovo možda nagrada čuvarima revolucije.

Molim vas da mi komentirate kao predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika činjenicu koja je neosporna a to je da preko milijun hrvatskih umirovljenika neće dobiti ni kunu ovom reformom, znači neće je uopće osjetiti. Činjenicu da ova Vlada ne haje i ne mari za to da je prosječna mirovina pala ispod 40% prosječne plaće a ovim lošim matematičarima iz HDZ-a to gospodin Marić nije, on je svjestan toga da je prošla porezna reforma limitirala najviše povećanje plaće na oko 1000 kuna. plaća nije skočila poreznom reformom više od tisuću kuna, niti onome koji ima 15, niti 30, niti 60 tisuća kuna zbog toga što se mijenjala međustopa i razred u međustopi. Sada, smanjenjem sa 40 na 36 što veća plaća veći porast plaće, veće smanjenje troška, znači to je elementarna razlika, nemojte da vam itko objašnjava da je ovo što se sada radi isto kao što se radilo prije godinu i pol dana. Najviše plaće su prije godinu dana mogle narasti najviše 1000 kuna, sada onaj koji ima 50, 60 tisuća kuna će dobiti još jednu prosječnu plaću, to je ono šta ovdje ne valja. I nitko, nemojte nitko da vam objašnjava da je Hrvatska inventor, da je smislila najbolji porezni sustav. Kako to da takve stvari ne postoje u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, u Italiji, u Austriji. I još jednom ću reći, niže plaće tamo imaju niže poreze za razliku od Hrvatske a više plaće tamo imaju više poreze. I ovo ste apsolutno u pravu, to je vraćanje koncesija iz kampanje. Samo pogledajte tko brani poreznu reformu sve će vam biti jasno. Hvala. Odgovoriti će poštovani zastupnik Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa uvaženi kolega Maras, pa vi ste dali dodatne neke argumente na moju tvrdnju da je ovo elitistički pristup ja sam već obrazlagao da smo mi učinili sve da dobiju oni sa najnižim plaćama najviše i u masi je to bilo najviše i sa najmanjim mirovinama jer smo, odnosno najmanjim dijelom još uvijek oporezivih mirovina. Dakle time smo oslobodili nekih 130 tisuća umirovljenika i prema njima usmjerili oko 130 milijuna kuna godišnje zbog povećanja neoporezivog iznosa mirovine. Ovdje je točan broj, milijun 100 tisuća, 165 tisuća umirovljenika koji neće dobiti ništa, odnosno imati će manje ali će zato 65 tisuća umirovljenika od čega je svega tisuća umirovljenika po Zakonu o mirovinskom osiguranju a sve ostalo su umirovljenici po posebnim propisima, dakle policijski službenici, vojnici, branitelji, saborski zastupnici, članovi Vlade, oni će dobiti i podijeliti će otprilike 70 milijuna kuna na ovih 65 tisuća građana RH. Dakle to je prava istina o ovoj reformi. I dakle tko se može oteti dojmu da ovo nije elitistički pristup. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolega Hrelja u svojoj raspravi ste rekli da ova porezna reforma, izmjena poreza na dohodak relaksira porezni sustav ali znate ovi top menadžeri oni da bi bili uspješni menadžeri moraju ići na relaksacije, oni već sada imaju uplaćena zimovanja u Austriji i Francuskoj i Italiji i razumijte da oni moraju imati veći prihod da bi mogli si te troškove pokriti. Tako da ova intencija da se ovom poreznom reformom poveća osobna potrošnja u Hrvatskoj nažalost vjerojatno neće se dogoditi jer će taj višak prihoda koji će imati trošiti kao što su i do sada trošili na stranim destinacijama, na krstarenjima i A ja a i vi sigurno mislite da je trebalo potaknuti ovu skupinu srednjeg stanovništva koje imaju plaće između 5 i 12 tisuća kuna, to su najveći dio ljudi sa visokom stručnom spremom, kojima će ovom poreznom reformom osobni dohodak rasti između 50 i 150 kuna i oni će to i potrošiti u Hrvatskoj i oni će nositi teret i ovoga što umirovljenicima se ne pomaže, većina njih ima nekog od roditelja koji su umirovljenici, koji imaju male mirovine pa će tih 100, 200 ili 300 kuna potrošiti na njih. A isto tako nitko ne spominje umirovljenike koji su stekli mirovinu iz poljoprivrede, koji imaju mirovine od 500 do 600 kuna a preko 40 tisuća ih je u RH. Kada će oni doseći bar onu granicu što po Eurostatu je granica siromaštva 1800 kuna, znam da se ovom poreznom reformom njima ne može pomoći ali ne vidimo nikakve druge mjere i najave da će se njima pomoći a najavljeno je da će i njihove mirovine rasti i približiti se prosječnim plaćama u RH. Što vi mislite o tome? Hvala. Hvala. S time da bih ja ponovno pokušao vratiti diskusiju u onaj tijek a to su o ova dva zakona. Izvolite odgovoriti uvaženi kolega. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi potpredsjedniče ja mislim da se držim ove teme i da ću odgovarati u tom u tom kontekstu. Ja ne bih, mogu samo reći da ste me možda otkrili da novu kreativnost daje tema building i da se može i financijski ostvariti i relaksacija, ali nisam mislio na takvu na takvu relaksaciju. Ali kad ste spomenuli poljoprivredne mirovine doista oni su svi, sve su među onim mirovinama za koje će biti samo teže a nikako bolje i oni te mirovine imaju potrebe kako i sve one niske mirovine da se uključimo, da se mi svi zajedno uključimo u borbu protiv siromaštva. U borbu protiv siromaštva se može ići na tri načina. Naravno za to treba stvoriti uvjete u poreznom sustavu, dakle ne davati kako sam rekao debeloj guski mazati vrat nego čuvati i rješavati socijalne slučajeve, usmjeriti u socijalu. Možemo i u samom mirovinskom sustavu ako drugačije uredimo obiteljske mirovine, ako drugačije uredimo, odnosno prestanemo penalizirati nakon isteka godina odlaska u prijevremenu mirovinu i ako uvedemo jedan zaštitni dodatak za te najniže mirovine. Ja vas podsjećam da susjedna Republika Slovenija ima dodataka na mirovine u kojem recimo državljanima Slovenije koji primaju mirovinu iz BIH ili Srbije jamči doplatu mirovine do određenog socijalnog iznosa. Mi tih mehanizama nemamo, morat ćemo ih stvoriti a da bi ih stvorili moramo imati materijala, a materijal smo sada podijelili onima koji u Hrvatskoj imaju najviše. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Božice Makar. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Pa uvaženi kolega Hrelja, u svojoj raspravi govorili ste o uvođenju plaćanja doprinosa za pojedine kategorije. Vi ste se osvrnuli na rad umirovljenika i na plaćanje doprinosa u toj kategoriji. Postoji još jedna kategorija gdje se uvodi plaćanje doprinosa a to su autorski honorani. Radi se naime o radnicima u kulturi i svi se volimo hvaliti kako su oni naše nacionalno bogatstvo, kako je kultura

da jednostavno će neki izbjegavati plaćanje jer već i sad su u teškoj situaciji. Pa me zanima da li imate podatke s obzirom da ste dobro proučavali ovu materiju, da li se još gdje u svijetu plaćaju doprinosi ili bilo kakva druga davanja osim poreza na dohodak na te autorske honorare. I da li vam je poznato da li je napravljeni izračun procjene učinka ove mjere na prihod proračuna i koliko je to, da li je ona beznačajna ili je stvarno toliko značajna da moramo to uvesti? Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Hvala vam najljepša kolegice na nečem što sam ja u suštini propustio a vezano je uz rad umirovljenika odnosno u istoj situaciji su i korisnici autorskih honorara. Da ispitivao sam da li to postoji još negdje u svijetu ili u Europi. Nisam dobio da ni u jednoj zemlji se osim poreza plaćaju doprinosi za zdravstveno odnosno mirovinsko osiguranje. očito da mi i tu moramo biti u nečemu prvi, da smo voljni eksperimentirati na živo. A kad se tako eksperimentira onda je moguća odnosno logična je posljedica da će doći do izbjegavanja prijavljivanja takvih prihoda odnosno može vrlo lako ova porezna reforma donijeti povećanje rada na crno. Hvala vam lijepo. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Gorana Aleksića. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Da uvaženi kolega Hrelja, govorili ste o top menadžerima to je nagrada, porez na dohodak je nagrada top menadžerima banaka koji su omogućili da hrvatski građani plaćaju nezakonite kamatne stope. To je nagrada menadžerima u državnom sektoru koji su nepotistički namješteni od strane svojih stranaka, koji ostvaruju štetu u svojim poduzećima npr. vidimo da su ledene kiše izazvale štetu u Hrvatskim šumama i to drveće koje je popadalo nije nitko uspio maknuti iz šuma pa imamo sada i štetočinu zbog toga u šumama. Dakle to je nagrada takvim menadžerima. Umjesto da imamo ovu reformu koja ustvari nije reforma koja je ustvari samo zahvat u pojedine porezne zakone trebali bismo sveobuhvatno imati gospodarsku i poreznu reformu i monetarnu reformu i na taj način bismo puno više doprinijeli našem društvu. Dakle umjesto da se bavimo takvim zahvatima trebali bismo svake godine povećavati minimalac, povećavati neoporezivi dio plaće i na taj način bismo pomogli građanima da uistinu bolje žive. Međutim, za to je potrebna sveobuhvatna reforma a ne samo zahvati u porezne zakone. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Hrelja. najnižih socijalnih kriterija država mora imati novac. Ako ga daje bogatima onda za te potrebe ga nema. Ja sam samo spomenuo moguće vraćanje dugova, moguće čuvanje nagrada čuvarima revolucije, moguće ne znam što ali ne mogu shvatiti jer ja smatram da u HDZ-u nisu ili u MOST-u nisu ljudi koji ne razumiju poteškoće, životne teškoće naših građana. Pa ne razumijem tu se slažem sa vama, ne razumijem temeljne motive ovakve porezne reforme da se manjima daje najmanje, umirovljenicima njima 165000 ništa, a da se nešto odnosno značajno daje onima koji imaju visoke plaće i visoke mirovine. Ne mogu razumjeti tu motivaciju. Hvala. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Hrelja, ja se vama zaista divim. Svaki put pominjete 165 milijuna umirovljenika i vašu brigu za njih.

Ali činjenica je da niste ovako govorili svaki put kad su se donosili zakoni koji su direktno išli na novčanik umirovljenika i po pitanju poskupljenja električne energije, po pitanju svih onih nameta koji su im bili davani. Iz tog osnova ne možete se branit da niste debeloj guski mazali vrat. To je jedna stvar. Ali ste spomenuli i razgovor sa ministrom Marićem i rekli ste da ste se složili s njim, da se poreznom politikom ne rješavaju problemi umirovljenika. I to je činjenica. Ali se problematikom poreza, ali i kompletnog vođenja države rješava nešto drugo. I ako ovo o čemu razgovaramo ide u tom smjeru, onda mislim da bi ti umirovljenici za koje se vi navodno brinete bili zadovoljni, jer će značiti i razvoj gospodarstva i radna mjesta za one koji ne rade. Samim tim i veće prihode u državni proračun iz kojeg će se moći osiguravati mirovine za umirovljenike. Dakle, ne stoji da je vaša briga baš tolika za te umirovljenike. Ako jednom kad ste na vlasti zajedno sa SDP-om govorite jedno i glasujete za to, a sada kad je HDZ na vlasti predlaže nešto cjelovito u smislu izvlačenja države iz krize, razvoja gospodarstva, e onda ste protiv toga. Debeloj guski mazali ste itekako vrat. Odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Klarić, divljenje je obostrano. I ja se divim vašoj vašoj zaboravljivosti, jer činjenica je da nikada nismo neograničeno davali kao što vi dajete onima koji već imaju. A vi ćete se sjetiti ako želite da smo tražili povećanje neoporezivog iznosa za umirovljenike i da smo ga dobili, da bez obzira što smo bili u koaliciji da smo vodili kampanju, izračunavali našoj Vladi koliko to iznosi jer su i oni bili napisali kao što je sad ova Vlada napisala da nešto 400 milijuna, a u stvari je bilo 130. Prema tome, nije bilo predaha za poboljšanje imovinskog, dakle dohodovnog stanja i umirovljenika i radnika. ja bih ovo, ovu reformu priznao kad se ne bi davalo onima koji već imaju, nego kad bi se povećale stavke proračuna za sljedeću godinu na stavcima socijale i borbe protiv siromaštva. To ja vas ne razumijem kako vi to ne razumijete, ne razumijete što vam ja hoću reći, da ne treba davati svinji koja je predebela. Hvala. Nakon što ste se međusobno jedan drugoga pohvalili, možemo prijeći na sljedeći klub zastupnika a to je onaj MOST-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Maro Kristić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u ime MOST-a nezavisnih lista iznijeti naš osvrt na ovaj treći paket poreznih zakona u okviru sveobuhvatne porezne reforme. Dakle, prvo što želim reći što se tiče Zakona o porezu na dohodak pozdravljamo da je je naš prijedlog uvedena izmjena koja se odnosi na povećanje limita za uzdržavanog člana obitelji na 15000 kuna godišnjih primitaka i humanu odredbu kojom darovanja za zdravstvene potrebe neće ući u taj limit. prije nekoliko dana na adresu našeg kluba dobili jednu zamolbu koju smatramo također utemeljenom a vezana je za potpore za školovanje maloljetne djece nakon smrti roditelja. Smatramo da bi bilo logično da se primitci za potpore djetetu nakon smrti roditelja izjednače u novom prijedlogu zakona sa obiteljskim mirovinama, te da se i njih uvrsti u primitke koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak. Također posebno pozdravljamo izmjenu prema kojoj se porez na utvrđeni nesrazmjer imovine i prihoda povećava za 50%, pa će sad efektivna stopa iznositi 54%. Do sada je to bilo u prvotnoj u prvotnoj inicijativi 36%. Praktički ta stopa je bila izjednačena sa stopom kojom se oporezivala zakonita, najvećom stopom kojom se oporezivala zakonita imovina. Ono s čime se ne slažemo je obrazloženje kojim je odbijen naš prijedlog da bi propisivanje drugačijih rokova zastare uvelo pravnu nesigurnost, odnosno ovim prijedlogom se nezakonito stečena imovina može provjeravati samo unatrag šest godina. To smatramo neprimjerenim, neprimjerenim, jer prema važećim propisima porijeklo imovine se može provjeravati za proteklih 12 godina, dakle od 1.1.2005. godine bez ograničenja u roku zastare. I mi nismo uopće htjeli dovoditi u bilo kakvo pitanje pravnu utemeljenost ove odredbe. Dakle, kako će sad ova imovina moći provjeravati samo za posljednjih šest godina praktički imamo situaciju da se taj rok zastare stalno pomiče za jednu godinu unaprijed. Smatramo da je ovo pitanje nedokazanog porijekla imovine i neprijavljenog dohotka jedno od glavnih poreznih pitanja i da bi se baš radi pravne sigurnosti poštenih građana provjera imovine ne bi trebala nikako ograničavati bilo kakvim rokovima zastare. Svi znamo da ima jako puno slučajeva vrijednih nekretnina, jahta, brodova i plovila u vlasništvu osoba koje to nisu nikako mogli steći na zakoniti način. Primjenom stope poreza od 54% mogla bi se svakako za proračun ostvariti milijunska sredstva. Stoga mi još jedan put ukazujemo na ovu manjkavost i pozivamo ministra i suradnike da do konačnog usvajanja ovog prijedloga odnosno paketa zakona razmotri mogućnost ostavljanja rokova zastare kako je to propisano važećim zakonima. Nadalje, također trebamo istaknuti kada je riječ o oporezivanju nezakonito stečene imovine da se ne bi stekao pogrešan dojam da je porezni postupak i kazneni postupak su dva potpuno odvojena postupka i međusobno neovisna. Plaćanje poreza na imovinu bez porijekla ne legalizira nezakonito stečenu imovinu ako se u kaznenom postupku utvrdi da je ta imovina stečena na kaznenim djelom, ona će se oduzeti. Nadalje, želim reći nešto po pitanju pojednostavljenja propisa za same poduzetnike, osobito male poduzetnike. Jedan od ciljeva porezne reforme je jednostavnost, međutim primjena propisa za poduzetnike je i dalje ostala poprilično složena. Zakoni se u tom dijelu nisu nešto posebno pojednostavili, zato smo u prvom čitanju ovog paketa poreznih zakona i predložili da se rok za podnošenje JOPPD obrasca poveća na osam dana, to nije uvaženo uz obrazloženje da se sredstva za mirovinsko i zdravstveno osiguranje moraju rasporediti isti dan. To je uredu. Međutim, nije nam jasno zašto se taj raspored ne bi mogao obaviti u roku od osam dana, a produženje roka bi značajno rasteretilo resurse malih poreznih obveznika i ne bi morali sve radnje obavljati isti dan. Stoga evo pozivamo da se i ovaj detalj razmotri kako bi se pomoglo malim poduzetnicima. Isto tako prijedlog da se akontacije poreza na dohodak mijenjaju automatski prema prijavi obveznika odbijanje uz napomenu da je za ovu vrstu porezne obveze potrebno provesti porezni postupak, a riječ je o akontacijama poreza, a ne o konačnoj poreznoj obvezi koja se inače utvrđuje temeljem podataka iz godišnje porezne prijave. Ovaj prijedlog je također odbijen i za akontacije poreza na dobit gdje se godišnja obveza utvrđuje putem obračunske prijave bez posebnog poreznog postupka. Ovaj prijedlog je išao u smjeru ubrzavanja postupka kako mali poduzetnici ne bi bili zadušivani visokim predujmovima po dva, tri mjeseca nakon što podnesu zahtjev za smanjenje predujmova. Također predlažemo ukoliko već treba provesti porezni postupak da se pripadajućim pravilnikom propiše određeno ograničenje roka u kojem treba riješiti zahtjev, npr. da se utvrdi rok od 15 dana kako poduzetnici kojima je obujam poslovanja pao u odnosu na prethodnu godinu ne bi bili zaduživani visokim akontacijama poreza dok čekaju da se njihov zahtjev riješi. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Evo niste uspjeli ni gotovo završiti rečenicu već je bilo nekoliko replika pa onda su se one namnožile. Idemo redom. Prva je bila uvaženog zastupnika Ivana Klarina. Izvolite. **Klarin, Ivan (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega iz MOST-a vi ste za mene dvolični. Znate iz kojeg razloga? Vi ste kompletnu svoju političku platformu gradili na nezavisnim listama, nezavisnim gradonačelnicima i načelnicima općina u RH i da ste vi danas u svojoj raspravi u ime kluba jednom rečenicom spomenuli da jedinice lokalne samouprave u RH ostaju bez 800 milijuna kuna. Ja samo postavljam pitanje, svi vaših gradonačelnika, ne morate kolega Grmoja držati povredu Poslovnika ispod stola, neću dalje biti nepristojan, nepristojan, da vi želite zaštiti svoje gradonačelnike i načelnike onda bi danas jasno ispred kluba rekli da se vi protivite da je ministar financija na najjednostavniji način, što je napravio, stavio je ruku u džep gradonačelnicima i načelnicima, ma ne nama, nego studentima, učenicima, umirovljenicima. Pa vi znate da struktura jedinica lokalne samouprave pokriva sve to. Ja se pitam za one manje jedinice lokalne samouprave koje će izgubiti od 500 tisuća do milijun kuna do onih većih evo vidim. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Klarin, ja sam već više puta danas molio držimo se teme sada raspravljamo o Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak, popodne ćemo raspravljati popodne ćemo raspravljati o ovome o čem vi sada govorite. **Klarin, Ivan (SDP)** Vi ćete mi sada nadoknaditi ovih 15 sekundi što ste mi oduzeli, ja vas molim, s obzirom da izmjene stopa poreza na dohodak su ne da se tiču ove teme nego su 110% ova tema. Znači izmjene stopa poreza na dohodak jedinica lokalne samouprave, ja mislim da mi raspravljamo o paketu zakona izmjena stopa poreza na dohodak, ne znam, vi me ispravite ako griješim. Mislim da nisam toliko bedast

i da smo izgubili ovom poreznom reformom 800 milijuna kuna. I repliciram kolegi Kristiću iz MOST-a i govorim mu da bi bilo korektno da je u svojoj raspravi s obzirom da svoju politiku platformu temelje na nezavisnim gradonačelnicima i načelnicima da su tako dobili 15 saborskih mandata da se založio i rekao da drage kolege, vi ćete ovom poreznom reformom ostati bez 800 milijuna kuna ili kolege iz MOST-a i gradonačelnici iz redova HDZ-a imaju figu u džepu, imaju broj od ministra financija i 15 ostalih ministara koji će nazvati i reći koga briga za one gradonačelnike i načelnike iz SDP-a ili one koji nisu u MOST-u dajete vi našoj općini ili gradu od ne znam 100, 500 500 milijuna kuna da mi riješimo svoje probleme ono što ste nam oduzeli ovom poreznom reformom. To je kolega … Obilato ste nadoknadili ono što sam ja rekao. Odgovorit će vam uvaženi zastupnik Maro Kristić. međutim to sada i nije toliko bitno. Ja sam zaista očekivao od vas da ćete replicirati na moje izlaganje, očito smatrate da je sve ono što sam rekao i uredu, očekivao sam da podržite ove izmjene po pitanju porezne stope kada je riječ o oporezivanju nezakonito stečene imovine i čudi me da se vi kao velike političke stranke niste sjetili toga, niste primijetili tu anomaliju. A što se tiče rasprave o oduzimanju sredstava jedinica lokalne samouprave mi smo i u prvom čitanju, sigurno će biti i drugih kolega koji će govoriti o tome i govoriti će se o tome.

Poštovani kolega. Hvalite se da ste unaprijedili ovaj zakon u odnosu na ono kako ga je predložio ministar i njegovo ministarstvo, da je to MOST napravio i ja vjerujem i na tome vam čestitam. I očekujem od vas da nastavite u tom pravcu pa da kada se bude raspravljalo i glasalo o amandmanu koji smo dali a koji ide za tim da zaštiti slikare, kipare, književnike, glazbenike, novinare, da nam ovdje pružite ruku, da ne dopustite tu nepravdu, to bezumlje koje ministarstvo nudi da smanji fiskus, da smanji prihod proračuna a da istovremeno ošteti ovu kategoriju ljudi. Ne mogu vjerovati da je MOST s obzirom na sva svoja obećanja, ne mogu vjerovati da će se i MOST kada već HDZ nije briga za ovu grupaciju ljudi, a to da HDZ nije briga za njih, to je meni jasno, pa ja HDZ poznajem jako dugo. HDZ se brine o svojim tajkunima, o svojim tajkunima se brine a ne o slikarima i kiparima, pa šta njih briga za slikare i kipare. Ali od vas očekujem, kolege iz MOST-a da nam tu pružite ruku. Odgovoriti će poštovani zastupnik Maro Kristić. **Kristić, Maro (MOST)** Zahvaljujem. Poštovani kolega naravno svakako da ćemo vaše amandmane uzeti u obzir. Naravno da treba također sagledati kakav će to učinak imati na cjelokupni proračun. Ja mislim da sam upravo u današnjem izlaganju a i ministarstvo i ministar koji su prihvatili uvođenje ovog visokog poreza na nesrazmjer imovine otvorili jednu mogućnost da u u kratkom roku ukoliko se svi založimo i prestanemo štititi tajkune s jedne i s druge strane prikupimo dovoljno sredstava da će proračun biti itekako socijalan i onda ćemo moći osloboditi i kulturnjake i sve skupine o kojima ste govorili imati će jednu izuzetno komotnu situaciju. Evo pa vas pozivam da čim zakon stupi na snagu da počnemo prijavljivati one za koje smatramo da imaju utvrđeni nesrazmjer (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Kristiću, molim vas da mi objasnite zbog čega podržavate reformu koja ovako progresivno omogućava rast plaće. Zbog čega je problem da najviša stopa oporezivanja ostane 40% a ne bude po novome 36%, amandman koji je podnio Klub zastupnika SDP-a što bi opet isto omogućilo najviši porast plaća 1000 kuna za one koje imaju plaću 13, 14, 15 tisuća kuna. Nakon toga se progresivno raste. Gledajte, kada dođete na plaću od 42 tisuće kuna tu raste 3,5, kada dođete do 60 tu raste 6 tisuća kuna. Zbog čega podržavate takvu, progresivni, smanjenje oporezivanja onih koji imaju najviše? Razlika je između naše reforme i ove što je naša reforma omogućila srednjem sloju da dobije do 1000 kuna mjesečno više a oni najbogatiji nisu mogli dobiti više od 1000 kuna nego su ostali na tome. To možete napraviti i sada, podržite ove naše izmjene, opet ćemo srednjem sloju dignuti tisuću kuna a ovima preko nećemo dizati 4, 5, 6, 7 itd., tisuća kuna. Zbog čega to podržavate? Ja to zbilja ne razumijem. Mogao bih vas zamoliti da ministru Mariću prenesete na Europskom vijeću da pozdravi gospodina Schäuble Spindeleggera ili gospodina Pier Carlo Padoana pa da im kaže da je on smislio bolji model nego što je u Austriji, Italiji i Njemačkoj gdje su najviše stope više nego u Hrvatskoj za 15%. Gospodin Schäuble poznati i istaknuti član CDU-a, desne stranke koji nije sada da bi čovjek rekao da mu je mrzak kapital ali tamo u Njemačkoj vam je 45% plus 5,5% solidarni porez koji plaćaju najbogatiji da bi pomogli najsiromašnijima. Ali mi nije, jasno mi je za HDZ, ali mi nije jasno zašto vi iz MOST-a podržavate ovo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Maro Kristić. Evo kolege, iako ovo zaista nije bila replika na moje izlaganje, ja ću vam odgovoriti da smo se mi u tijeku razgovora sa partnerima zalagali da se dodatno rasterete plaće o kojima vi govorite međutim to bi u ovom trenutku bio izniman udar na proračun od 800 milijuna kuna. I imamo jamstvo ministra koji je rekao da ćemo se svi skupa potruditi da sljedeće godine uvedemo takva rasterećenja. A evo mi smo predložili izvore iz kojih bi mogli financirati ta rasterećenja pa vas pozivam da svi skupa poradimo na tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Uvaženi kolega Kristić, vi ste se zadnjih nekoliko dana hvalili pred novinarima kako uvodite stopu 54% za nezakonito stečenu imovinu međutim danas ste već priznali da se ta stopa neće na nikome primjenjivati s obzirom na zastarne rokove koji se nalaze u ovom prijedlogu izmjena Poreznih zakona. Pa prema tome i onda što je vrlo zanimljivo, vi se obraćate ministru Mariću kao da ste vi oporba a vi ste ustvari vlast. Znači vi tražite od njega sada da on izmijeni nešto što ste ustvari trebali vi sami izmijeniti i predati ovdje u Saboru dakle bez ikakvih amandmana a to je da se opći zastarni rok uvede, odnosno ukine i da se omoguće dakle kažnjavanje onih koji su sudjelovali u nezakonitoj pretvorbi i privatizaciji, da se kazne ratni profiteri. Ja ne znam da li vam je poznato da je opći zastarni rok u Njemačkoj 30 godina a vi sada ovim izmjenama zakona predviđate da se ukine i ovaj zastarni rok prekratak koji je do sada bio 12 godina i da se sada uvede apsolutna zastara od 6 godina što znači da po ovoj stopi ustvari nitko neće biti kažnjen a po najmanje će biti kažnjeni oni veliki kriminalci koji su državu doveli u ovu u ovu krizu u kojoj se sada nalazimo. Pa stoga ja vas lijepo molim dakle da ovu mjeru učinite konkretnom i stvarno a ne da ona predstavlja nekakve mjere poput one o otpisu dugova po kojima nikome nije otpisan dug ili mjere s faksa na posao s koje nitko nije s faksa prešao na posao. Prema tome, prije nego što iziđete u javnost sa bombastičnim vijestima bilo bi dobro da sami učinite ono što je potrebno da bi takva vijesti doista bila vjerodostojna. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica ove porezne reforme je ministarstvo. Dakle mi smo već u prvom čitanju ukazali na anomaliju prilikom utvrđivanja ove stope, zatražili njezino povećanje na 54% tražeći također i da zastarni rokovi uopće ne postoje upravo iz razloga i slučajeva koje vi spominjete. Naravno da ukoliko ostane ovako da se zastarni rok računa samo za zadnjih 6 godina. Da će obuhvat onih koji bi trebali biti obuhvaćeni ovim, ovakvom vrstom poreznog nadzora biti manji. Zato smo sada i kroz drugo čitanje ukazali na tu nepravilnost i zatražili od predlagatelja da prihvati to da se ne ukidaju zastarni rokovi, odnosno barem da se zadrže od 1.1.2005. kako je to u važećim propisima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, evo kolega Kristić složio bi se s vama da nam je drago što je ministar Marić uvažio našu primjedbu koju sam ja izlagao ovdje u ime kluba koju smo tijekom rasprave u više navrata ponovili prema kojoj bi se oporezivanje nesrazmjera imovine smanjilo s 43% na 36 i da je ostalo tako time bi to bilo izjednačeno s najvišom stopom za zakonitu imovinu što nikako nije dobra poruka koja se šalje onima koji ne mogu dokazati porijeklo imovine odnosno koji imaju nesrazmjer imovine. Ovako je ministarstvo ne samo uvažilo primjedbu nego i povećalo to na 54% što je jako dobra poruka i šalje se jedna poruka svima onima da će država imati strog odnos ako ne možete, ako imate nesrazmjer imovine a samim tim naravno ono za što se mi zalažemo da se dokaže sva nezakonito stečena imovina. I ja bi imao jedan prijedlog da se ako vidimo da npr. ovaj samostalni sektor znači kako ga volimo nazvati porezni USKOK ima dobre rezultate da se osnuje jedno tijelo koje će istraživati nezakonito stečenu imovinu. I naravno da ovo što ste rekli da se ovi zastarni rokovi da ih uopće nema, ne da budu u 6 godina kako je predviđeno nego da ih uopće nema i da sam uvjeren da bi se tu mogle pronaći milijarde, da bi onda bilo novca i za kulturnjake, da bi proračun bio socijalan, da bismo mogli zakrpati i proračunsku rupu koju imamo jer znamo svi što se događalo proteklih godina u Hrvatskoj. I za vrijeme SDP-ovih i za vrijeme HDZ-ovih vlada i to je nešto na čemu svim trebamo inzistirati. Kolega Bunjac, očito dobro ne poznaje proceduru. Mi smo dali primjedbe, neke primjedbe su uvažene, neke nisu, voljeli bismo evo da ministar i njegov stručni tim u ministarstvu razmisli o ovim zastarnim rokovima jer od toga korist može imati i državni proračun a i svi naši građani. Hvala. **Reiner, Slijedeći će odgovor dati uvaženi zastupnik prije tog vremena od 6 godina, dakle u doba pretvorbe i privatizacije. I ne vidimo zaista razloga da se zastara na bilo kakav način ograniči. Nastavit ćemo sa klubovima zastupnika. I sada će u ime kluba SDSS-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Boris Milošević. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Ova porezna reforma je set zakona u drugom čitanju i mislim da sad u raspravi u drugom čitanju teško možemo reći nešto novo što nismo rekli u prvom čitanju. Ja neću ići previše u detalje ali ću reći nešto načelnih i nekoliko konkretnih stvari. Porezna reforma se prezentirala već na prvoj sjednici Vlade i od tada su i medije i javnost preplavili tekstovi i analize o njenim dobrim i lošim stranama, dobrim i lošim učincima, o tome tko su gubitnici ove porezne reforme, tko su dobitnici. Valjda ima sreću i dočekala je stabilan gospodarski rast kojeg želi iskoristiti sveobuhvatnijim poreznim zahvatima. Za razliku od Milanovićeve vlade koja je zapravo prva počela reformu ali nije po meni onda do kraja razradila i provela kako je vjerojatno bilo tada zamišljeno zbog loših ekonomskih uvjeta koji su tada vladali i zbog političkih udara koji su se tada događali. Sad imamo situaciju da nam BDP raste 8 kvartala zaredom, dok je primjerice tadašnja mini porezna reforma upravo izglasana u prvom kvartalu kada je BDP porastao, dakle prvi kvartal rastao. Porezno rasterećenje puno lakše je sada provoditi u uvjetima gospodarskog oporavka a dakako i politički je itekako i to prihvatljivo i popularno i lakše je dakle za razliku od kresanja restrikcija. Jer Europska komisija nam je kroz instrumente europskog semestra tražila rezanje javne potrošnje, kresanje socijalnih davanja, brojne restrikcije što nudili nametali zapravo kako jedno antikrizno rješenje. Očekivanja su naravno da porezni sustav bude socijalno pravedniji ali istovremeno da rezultira stabilnim prihodima i da je dugoročno održiv. Kad je riječ o pravednosti poreznog sustava to se upravo odnosi na porez na dohodak, iznosi porezne reforme trebaju biti usklađeni sa poreznom snagom poreznog obveznika. Svi znamo sad zbog ovih izmjena poreza na dohodak da neće porasti plaće ljudima zaposlenima koji imaju najniže plaće već samo onima s višim plaćama. Razlog je vrlo jednostavan. Najniže plaće neće porasti u pravo i stoga što oni ni do sad nisu plaćali porezni dohodak. Tu je najviše prigovora i povika, ali smo svi svjesni, dakle da ova zakonska promjena jednostavno ne može rezultirati povećanjem najnižih plaća. A svjesni smo svi ovdje dok raspravljamo i da se poreznom politikom, isključivo poreznom politikom ne može voditi socijalna politika. U raspravi se dosta govorilo o učincima ovog, izmjena ovog poreza na dohodak, na financiranje i funkcioniranje lokalne samouprave. Svaka promjena u sustavu poreza na dohodak utječe na financiranje općina, gradova i županija. Jer porez na dohodak čini negdje oko 53% prihoda lokalne samouprave. U 2015. su jedinice lokalne samouprave prikupile negdje oko, preko više od 9 milijardi kuna. Način kompenzacije koji je zamišljen kako bi se nadoknadio ovaj gubitak, očekivani gubitak od prihoda od poreza na dohodak bi trebao biti na mjesečnoj razini. I smatram da je vrlo ambiciozan, strah me kako će to funkcionirati. Jer ako ne bude funkcionirao, ako kompenzacija ne bude funkcionirati onako kako je zamišljena može doći do toga da jedinice lokalne samouprave počnu razmišljati o tome da povise svoje lokalne prireze čime bi poništili učinke ovog zahvata u ovaj porezni zakon. Međutim, ministar je obećao, ali to proizlazi iz zakona da će državni proračun podnijeti sve negativne učinke ovih poreznih izmjena na lokalne proračune, odnosno da jedinice lokalne samouprave za sljedeću godinu mogu planirati mogu planirati svoje proračune na način da neće imati gubitke što je pohvalno. U odnosu na plaćanje poreza na nezakonitu imovinu, ja bih samo rekao da uvođenje stope od 54% treba pozdraviti, šteta što to nije ranije urađeno. Samo treba vidjeti kako će to funkcionirati u praksi. U odnosu na Zakon o doprinosima reći ću samo da je ministar obrazložio koji su motivi bili vođeni za ove zakonske izmjene, povećao bi se broj osoba koje bi plaćale doprinose jer su se željele smanjiti prisutne nejednakosti u fiskalnom opterećenju poreznih obveznika koji ostvaruju, dakle drugi dohodak izvan radnog odnosa, odnosno izvan registrirane samostalne djelatnosti. Doprinosi su zapravo sve sličniji porezu na dohodak i obveznici ih smatraju na neki način poreznim teretom. Činjenica je da dosta institucija i dosta ljudi koji ostvaruju taj drugi dohodak ili jedini dohodak pribjegavaju, dakle ovim načinima isplate upravo kako bi izbjegli plaćanje doprinosa. Time se sada pokušava ovdje to ispraviti. Ja mogu razumjeti ove stručne argumente, smatram da je zanatski to dobro odrađeno. Međutim, ostaje nam onaj socijalni, politički i društveni kontekst. Mislim da bi predlagatelj trebao razmotriti kako olakšati poziciju onima kojima je taj drugi dohodak zapravo jedini dohodak. Tu mislim na umjetnike, mislim na novinare. Dakle, kojima egzistencija ovisi o autorskim ugovorima. Na kraju bih još upozorio na dvije stvari koje smatram da treba reći. Mislim da se se dobro krenulo što se tiče ove porezne reforme u smislu pripreme. Znamo da je radila skupina stručnjaka, da je dugo vremena brusila ove prijedloge. Politička volja je tu postojala da to oblikuje. Vlada je stala iza toga. Međutim, ono što je loše, mislim da je bilo premalo vremena za kvalitetnu javnu raspravu. To je trebalo zapravo proći više vremena, ali razumijem. Dakle, da smo došli do situacije pri kraju godine da zakoni trebaju, ako ćemo ići u ovu reformu trebaju biti izglasani do kraja godine kako bi stupili do 1.1. I jednostavno vrijeme nas zapravo tjera da se i javna rasprava i prijedlog proračuna koji treba uklopiti, dakle ove efekte porezne reforme zapravo u jedan vremenski zeit not smo došli. To treba sve u vrlo kratko vrijeme izglasati, raspraviti i izglasati. Kažem na žalost. Mislim da je struka ovo dobro pripremila, ali završni tach ta javna rasprava je po meni trebala, ipak trajati nešto duže. Ali evo, kažem jednostavno smo došli u vremenski zeit not. Na kraju nije tema ove ove reforme, porezne rekli smo da se socijalna politika ne može voditi isključivo poreznom reformom. Međutim, Hrvatska je socijalna država. Stoga smatram kad se ova porezna reforma izglasa da bi Vlada, pa i ministar financija trebali pokušati kao prioritet uzeti da nam pronađu rješenja za blokirane. Svi znamo da imamo preko 300 tisuća građana koji su blokirani, da su njihova ukupna dugovanja skoro preko 40 milijardi kuna. I mislim da je to jedna stvar koju zapravo trebamo riješiti pod hitno. Evo toliko. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine Milošević, vi ste u svojoj raspravi spomenuli notornu činjenicu. Od toga ne treba bježati, to treba sto puta ponoviti danas ako treba bez obzira koliko se predsjedavajući ljutio, da oni koji imaju plaće niske ili niže ili prosječne neće dobiti ništa. Evo sad sam šetao hodnicima ovdje po Saboru i susreo me jedan namještenik i pitao je gospodine Maras, kolika će biti moja plaća nakon porezne reforme ministra Marića, HDZ-a i MOST-a? A ja kažem kolika vam je plaća sada? Pa kaže 4 i pol tisuće kuna. Pa kažem, a dobit ćete možda 40, 50 kuna, to je maksimum što možete očekivati i čovjek je razočarano otišao jer ovi napisi u medijima, ovaj hvalospjev od strane HUP-a, menadžera, analitičara koji u skupim odijelima u dnevnicima dijele savjete, pa normalno da će oni biti zato kada je on dobiti pet tisuća Vrlo jednostavna je samo treba pogledati tko hvali reformu. Jeste li vidjeli da umirovljenici hvale, jeste li vidjeli da sindikati hvale, jeste li vidjeli da zaposlenici hvale reformu? Pa ne hvale zato što nemaju apsolutno nikakvu niti korist, niti vide da se uopće o njima iko išta brine. I još jednom ću reći, ne možemo mi u poreznom smislu, mada ja se nadam će jednog dana naš ministar Marić dobiti Nobelovu nagradu za ekonomiju, ima vremena, mlad je, dobro je krenuo, ali ne mogu vjerovati ne mogu vjerovati da mislite da je on smislio nešto što ne znaju u Njemačkoj, Austriji i u Italiji. Kako je moguće da tamo imaju progresivni pet stopa oporezivanja, a kod nas dvije i sada mi kažemo mi smo smislili nešto bolje. Pa ja očekujem da jednostavno sada na sljedećoj sjednici vijeća vidimo Schaeublea kako poteže za rukav Marića. Znači bit će Wofgang Schaeuble i gospodine Marić i kao on u biti daj mi reci Zdravko kako si ti to uspio smisliti. Pa to jednostavno nema apsolutno nikakve logike. Hvala lijepo. Kako bi mogli vi kolega Maras uopće pomisliti da bi se ja ljutio na vas. Odgovorit će vam uvaženi zastupnik Milošević. Kolega Maras pa ja vjerujem da je SDP na vlasti da bi vjerojatno i ministar vjerojatno bi bio ministar Lalovac, predložio vrlo sličnu reformu. Kada je bila mini porezna reforma prije dvije godine on je isto također napadan da pogoduje bogatima, da raste u biti da se ne oslobađaju, da ne raste plaća onima koji imaju najnižu plaću i on se branio vrlo sličnim argumentima. Upravo je govorio da oni koji imaju niske plaće svejedno ne plaćaju porez. Ja se slažem s vama da trebamo razmisliti kako poboljšati socijalni položaj onih sa najnižim plaćama, a prvenstveno prioritet nam trebaju biti oni koji su blokirani, kažem u tom smislu očekujem i vaš doprinos SDP-a kao ljevice da date konkretne dobre prijedloge kako da poboljšamo položaj onih koji imaju najniže prihode u RH. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Grozdana Perić. Izvolite.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 potrebno je naime naglasiti ponovno da je osobni odbitak po ovom prijedlogu Zakona o porezu na dohodak sada 3.800 kuna što je znatno više u odnosu na prethodno razdoblje. I ono što je važno isto tako ponovno spomenuti da se to dobro čuje, da preko 915 tisuća osoba do sada nije plaćalo porez nikakav. Ovim zakonom se povećava taj broj za još 580 tisuća znači jer se granica podigla, a preostalih cca 360 tisuća osoba će plaćati svega 5% dosadašnjeg poreza odnosno one mase poreza koje su do sada plaćali. Dakle kada gledamo u odnosu na broj ukupan broj onih osoba koje neće uopće plaćati porez, to je milijun i 495 tisuća od ukupno 2,7 milijuna osoba. Dakle sigurno će neki kolege reći pa mi bi željeli da te i takve osobe plaćaju porez pa bi to značilo da imaju puno veće plaće ili mirovine. Pa sigurno da bi to bilo dobro, ali je dobro i to da se ova razina odbitka, osobnog odbitka podigla da bi olakšice bile isto tako značajne. Ovim zakonom se pojednostavio način obračuna pa su sada se primjenjuju dvije porezne porezne stope, to je 24 i 36% i to je znači do porezne osnovice od 210 tisuća kuna je 24%, a preko 36%. Ono što je bitno da se kod recimo poreza na imovinu i slično ostale su porene stope 12%, obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost bitno je da oni svoj porez na dohodak mogu prijaviti i plaćati u paušalnom iznosu što sigurno da će olakšati mnogim ugostiteljima Ovdje se često spominje kako to da će država platiti i nadoknaditi jedinicama lokalne samouprave to su državni novci. Pa ja ne mislim tako, sve ono što se ubere na nivou proračuna RH su i naši novci, dakle i jedinica lokalne samouprave jer se taj dohodak ostvaruje u svakoj pojedinoj jedinici. Dakle ovdje je pravednost Vlade utoliko što želi nadomjestiti upravo te iznose jedinicama lokalne samouprave odnosno ne želi ih ošteti na bilo koji način iako ima i onih koji kažu ali dugoročno će one biti zakinute. Pa ako govorimo o tome da se porezna osnovica, odnosno broj onih koji će na bilo koji način plaćati dio porezne obveze onda mislim da u konačnici sa povećanjem i proširenjem te baze a isto tako sa pravednijim rasporedom odnosno zahvaćanjem i kontrolom svih prihoda i primitaka ćemo i na razini jedinica lokalne samouprave biti puno manje zakinuti nego što smo bili do sada. Kada se govori o umirovljenicima, da, ovim prijedlogom zakona su neoporezivi, se izjednačio na 3800 kuna I ovdje kada neki kolege spominju kako to da u nekim državama se plaćaju progresivne stope onda možemo samo reći isto tako da kada uspoređujemo te i takve sustave onda moramo razmisliti na koji način se plaćaju doprinosi u tim državama, odnosno kakav je oblik zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, nije to identično. Dakle iz ovih progresivnih stopa te i takve osobe plaćaju i nadomještaju jedan dio upravo onoga što u tim državama je drugačije regulirano plaćanje doprinosa, odnosno oni imaju bruto primanja iz kojega se to servisira a onda isto tako postoje drugačiji modeli kako se ostvaruje osnovna, zdravstveno osiguranje a sve ostalo na koji način se onda servisira kroz druge oblike osiguranja i nekakvih špar kasa i ostalo. Prema tome u odnosu na drugi zakon a to je Zakon na doprinosima, u sustavu su uočene određene kategorije obveznika koje su previše opterećene teretom doprinosa u odnosu na one koji te obveze nemaju odnosno bili su izuzeti. Poznato nam je da je Zakon o minimalnoj plaći prvi donesen 1. srpnja 2008. i da je on poslije, on se mijenjao, pa je sljedeća bila izmjena naknadno gdje je za obračun, to je bila osnovica za obračun doprinosa kojim je poslodavac trebao uplaćivati minimalne doprinose. I taj umnožak, te minimalne osnovice bio je 0,35 što je za 2016. on iznosio 2812 kuna i 90 lipa da bi se naknadno ona povećala uredbom na 3120 kuna. Evo upravo sada ovim zakonom želi se smanjiti razlika između te minimalne plaće i najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa tako da je taj koeficijent se zapravo povećava i on je sada predložen na razini od 0,38%, odnosno koeficijent 0,38. Zbog čega se to sve radi? Pa upravo iz razloga da bi zapravo količina i osnovica za obračun doprinosa bio što kvalitetniji, odnosno da bi se iz toga moglo servisirati, servisirati, konstantna zapravo nedostataka upravo onog dijela prihoda koji se ne ostvare kroz doprinose a potrebni su da bi se mogle isplatiti mirovine socijalne i druge naknade a znamo da je taj nesrazmjer ogroman, skoro dvostruk. Ovim izmjenama isto tako predviđa se korištenje instituta da se u roku od 8 dana uplaćuju doprinosi za osobe koje imaju sjedište poslovnih jedinica izvan RH a isto tako se produžuje rok plaćanja za one građane koje rok od 30 dana odnosno obveznike koji imaju sjedište, poslodavci imaju sjedište u drugoj državi, članici EU. Isto tako Isto tako sa ovim zakonom o doprinosima se mijenja da je osnovica zapravo doprinosa se povećava za te i takve koji imaju sjedišta sjedišta u drugoj državi, dakle njihove izvršne direktore ili članove uprave i slično, tako da njihova osnovica ne može biti manja za obračun doprinosa od doprinosa zapravo i osnovice za one koji plaćaju naši obrtnici što povećava dakle osnovicu sa 3120 na 5200. A isto tako ovim se izmjenama predlaže izjednačavanje obveza na način da će mjesečna osnovica za navedene kategorije biti propisana u visini osnovice propisane za osiguranike, dakle koji to plaćaju temeljem poslovne knjige. Dakle, i ovim izmjenama mijenjaju se u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja za drugi dohodak, ovo što je zapravo predmet isto tako polemika zbog čega se na drugi dohodak uvode plaćanja doprinosa. Pa na ovaj način možemo reći da je to isto u cilju određenih pravednosti da bi ipak rasterećenje zapravo prosječnog kuna ili 100% smanjen na 63% kako bi zapravo što šira baza omogućila zapravo što veću količinu sredstava za servisiranje svih ostalih potreba odnosno da ti doprinosi pokriju što veći dio zapravo potrebnih, i da bi se spriječilo na taj način određena porezna evazija. Evo mi kao klub HDZ-a dakle podržavamo promjene i naročito i isto tako u odnosu na ono što se smanjio doprinos za mirovinsko osiguranje kod studenata i kod učenika koji ostvaruju isto tako određene prihode, a to je evo kao što znate sa 5% za mirovinsko na 1% i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja sa 0,5 na 0,1%. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I na vaše izlaganje ima nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepo. Gospođo Perić, u vašem izlaganju ste iščitali dosta obrazloženja koja je dalo i ministarstvo i sve ono šta se tu mijenja ali sva ta pusta obrazloženja i tehničke stvari koje se mijenjaju zasjenjuje jedna jedina činjenica a koju ovdje ističemo cijeli dan. A ta je zbog čega podržavate reformu koja ne rješava problem umirovljenika, ne rješava problem zaposlenih naših kolega ovdje u Saboru koji rade s nama kako državni službenici i namještenici, nego njima daje 20, 30 kuna ako im išta i daje. A ljudima od 50 tisuća kuna plaće daje 5 tisuća kuna. To je osnovno pitanje, zašto to podržavate? I zašto vi kao vladajuća stranka ni jednom riječju sada u svom govoru, ja sam se nadao kada ste počeli govoriti da ćete spomenuti, evo ići će sada uskoro i Zakon o minimalnoj plaći, ići će uskoro i neka rješenja HDZ-a da se prosječna mirovina pređe 40% prosječne plaće. O tome ni a. Vi govorite samo o jednom uskom krugu ljudi koji će dobiti enormne beneficije koje dosada nisu imale. I to je ono što nas brine. Vi predstavljate stranku koja je ovo predložila i ne možemo jednostavno vjerovati da vas uopće ne dira preko milijun i 160 tisuća umirovljenika i preko milijun zaposlenih koji od ovoga apsolutno neće imati ništa. Recite nam zbog čega ne primjenjujete modele koji imaju razvijenije zemlje od Hrvatske i koje su te sustave razrađivale godinama? Zbog čega idete u korist samo onih koji imaju najviše menadžera, bankara,

nastojim sustavno shvaćati metodologiju kojom ova Vlada i skupa s nama pokušava riješiti problem, zapravo stvoriti kvalitetne i dobre preduvjete da bi imali i da bi stvorili nešto što onda možemo kvalitetno i podijeliti. Ukoliko to što očekujemo da podijelimo našim umirovljenicima i zaposlenicima benefite onda ih prije toga moramo stvoriti, stvoriti pretpostavke da ćemo to zaista zaraditi i da ćemo im imati onda mogućnosti dakle mijenjati i Zakon o minimalnim plaćama i mijenjati osnovicu i podići mirovine. Dakle, itekako nas to brine i ovo su sve preduvjeti koji se stvaraju da bi stvorili upravo kvalitetnu osnovu za tako nešto. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Tulija Demetlike. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Cijenjena kolegica Perić, iz vašeg onog što je već spomenuto podražavate ovu reformu, dolazit i vi iz jedinice lokalne samouprave gdje imate veliko iskustvo i to je ono što mene pogotovo i posebno čudi. Naime, i u prethodnim izlaganjima tražili smo mi iz kluba IDS-a jasne kriterije i vi nas opet uvjeravate da će se onaj gubitak koji će jedinice lokalne samouprave izgubiti ovim poreznim reformama da će se one nadomjestiti. Ja postavljam jasno i glasno pitanje zbog čega neki novci moraju iz jedinica lokalne samouprave otići u centar da bi se onda sutra opet vratili? Ostavite nam ih odmah u jedinicama lokalne samouprave jer ovaj pravedniji raspored kojega vi spominjete nas na neki način tjera da mislimo da je to još jedan način na koji se ova država centralizira. Znači opet uzimamo novce na jedinicama lokalne samouprave i regionalne, nosimo ih u centar da bi onda centar po vama pravednije to rasporedio. Iz svih ovih prijedloga mi ne vidimo na koji način će se pravednije rasporediti i postavlja se ono pitanje da li će ta raspodjela opet ići po onom stranačkom ključu ili po kriterijima koje će vladajući odrediti. Hvala lijepa. porez na dohodak je zajednički porez. Dakle, ono što je do sada se dijelio na državu, na grad ili općinu i jedinicu regionalne samouprave ili županiju dakle sada će se svesti na dva dionika, a to su samo jedinica regionalne i lokalne samouprave. Dakle, upravo je to vid da se cijeli taj dohodak u korist koga? Ponovno nas jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ne države. Sve ovo što će se nadomjestiti dolazi, do sada je iz ukupne mase pristizalo upravo na taj način da se dijelilo na tri dijela. Sada kada se taj dohodak stvara tamo gdje mi jesmo, on će se dodjeljivati odnosno prazniti iz zajedničkog računa ponovno se vraća na nivo regionalne i lokalne i ništa se ne slijeva u državni proračun. Iz državnog proračuna sve što dobijemo dobit ćemo iz ostalih izvora prihoda poreznih koji su nenamjenski i koji će na taj način moći se disperzirati. E pa sada je, sad vi meni recite kako je onda to centralizacija, a ne decentralizacija. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice Perić, moramo danas ispravljati ove neistine koje dolaze s lijeve strane zato što sto put ponovljena laž u jednom trenutku se može uhvatiti kao istina. Ja uzimam prezentaciju gospodina Lalovca na Vladi u 11 mjesecu 2014. gdje on prezentira učinke Zakona o porezu na dohodak kojeg mijenja i kaže tada ta prezentacija. Onaj tko ima plaću 2400 neto 30 kuna dobiva, 3700 dobiva 56 kuna, onaj od 5500 dobiva 363 kune, onaj od 11380 kuna dobiva 1427 kuna. I što da mi više danas pričamo o njihovim primjedbama? Što da pričamo kad je jasno da smo povećali osnovni odbitak sa 2600 na 3800 kuna, da smo odbitke za uzdržavane članove povećali za uzdržavanog člana sa 0,5 na 0,7, za prvo dijete također sa 0,5 na 0,7. Drugo 0,7 na 1, treće sa 1 na 1,4. I jasno se zbraja kad sve to primijenimo na obračun plaće da osoba sa jednim djetetom do sada, do 3840 kuna nije plaćala nikakav porez. Sada se to podiže na 5520 kuna. Osoba sa dvoje djece do sada je do 5680 kuna nije plaćala. Sada do 8000 ne plaća nikakav porez. I oni nas uvjeravaju da su oni ovim najnižim plaćama podizali valjda za par stotina kuna te plaće, iako sami znaju da nisu jer nisu ni mogli, jer se plaćalo poreza koliko se plaćalo, a da mi kao mažemo vrat masnoj guski. A njihov razred i kažem onaj zadnji na 11000 već je na 1400 podizao onu plaću i bilo je 50 puta više od onoga koji je imao plaću od 2400 kuna. Znači, nisu uopće shvatili zašto ih je narod smijenio. Oni su kao nekakva ljevica, a cijelo vrijeme su povlačili poteze upravo prema onima koji je danas najviše kritiziraju, a zovu ih bogatima. **Reiner, Željko Grozdana (HDZ)** Pa evo, hvala kolege. Zapravo vi ste ponovili ono što sam ja i već prije ove rasprave, odnosno u prvom čitanju što sam govorila upravo da osobe sa jednim djetetom, jer se predlaže amandman da se povećava osobni odbitak na 5000 kuna što je po vjerojatno sadašnjoj matematici nemoguće. Jer da je bilo moguće bi to Vlada bila i predložila. Ali već ovo povećanje na 3800 je značajno povećanje, a uz to kada ovo što ste izračunali da obitelj sa jednim djetetom ima već zapravo neoporezivi dio dohotka od preko 5400 kuna je ono što itekako veseli, jer to je ta srednja klasa o kojoj govorimo, kojoj treba itekako pomoći. A onda uz ovo sve skupa poboljšanje i povećanje ukupne situacije, odnosno povećanju i broja zaposlenih, a isto tako i oporavljanju gospodarstva koje je evo krenulo nadam se da onda će se stvoriti itekako bolji uvjeti da svi skupa bolje živimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. pokušavajući prilično nevješto opravdati ukidanje izuzeća od plaćanja doprinosa za slikare, kipare, književnike, glazbenike, glumce i novinare vi kažete s time će se ostvariti određena pravednost jer će obuhvat onih koji plaćaju te doprinose biti veći, pa će biti i više novca za te opće potrebe. Vi kao da niste slušali ministra koji je rekao, da će kad se gleda ukupnosti sve promjene s obzirom na drugi dohodak prihod fiskusa biti manji 40 milijuna kuna. Znači s jedne, vi to niste slušali, vi govorite nešto drugo. Znači, s jedne strane država će imati manje 40 milijuna kuna, a s druge strane umjetnici će imati svoj manji neto. Oni će morati plaćati više. I vi to sad nazivate novom pravednošću. Hajte vi meni objasnite što je tu pravedno?

svi ti umjetnici i autorski honorari imaju isto tako odbitak poreza, odnosno porezne olakšice 30 odnosno 55%. To je znatno više od svih ostalih zaposlenika koji su u sustavu osobnih odbitaka. A pravednost je utolika da svi, sve te osobe isto tako koriste benefite i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Dakle ako smo svi mi dužni uplaćivati u Fond mirovinskog i zdravstvenog osiguranja onda mislim da je na isti način to dužnost i svih ostalih osoba koje na bilo koji način zarađuju, ali to ne znači nužno da će njihovi honorari biti manji. I zadnja replika uvaženog zastupnika Ivana Pernara. **Pernar, se nalazimo u priči o reformama, međutim ovaj put glavna zvijezda tih reformi je HDZ i HDZ koji 26 godina vodi određenu politiku i s vremena na vrijeme provodi nekakve reforme, danas tvrdi da će od ovih izmjena zakona o porezu na dohodak i što već da će građani bolje živjeti. Pa evo ja imam pitanje, vi mislite znači povijesno gledano da se od ovih vaših reformi koje ste u prošlosti donosili građani imali ikakve koristi? Da li od vaših reformi građani zapravo žive sve gore i da li od te vaše politike koja je u suštini ona Alan Fordovska uzmimo siromašnima da bi dali bogatima odnosno u maniri Super Hika, kakve će biti korist za građane? Mi vidimo sa korist će imati u suštini samo oni na vrhu piramide moći, a vi ste nama govorili da predložimo jedan amandman. Evo gospođo Perić nećemo se zadržati na demagogiji, a amandman naš je sljedeći na Konačni prijedlog Zakona o porezu na dohodak u članku 88. dodaje se stavak 5. u postupku ispitivanja izvora imovine ispitivat će cjelokupne imovine fizičke osobe bez obzira na vrijeme njenog stjecanja. najveća pljačka ove države koja se dogodila, nije se dogodila nedavno nego se dogodila devedesetih kada je su u pretvorbi su članovi određene stranke, nećemo govoriti koje, građani će prepoznati koje, stekli ogromnu imovinu na nepošten način. Zanima nas da li će se vašim ovim izmjenama zakona ići i na tu imovinu ili ćemo se samo baviti nedavnim događajima. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je Klub zastupnika Živoga zida u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Danas raspravljamo o porezu na dohodak i ostalim zakonima odnosno izmjenama zakona koji se tiču porezne reforme. Tijekom ove rasprave današnje već smo čuli da su neka pitanja otvorena, između ostaloga zastupnici MOST-a kojih ovdje nama upozorili su me da ne poznajem proceduru da naime se u ovom čitanju trebaju davati sugestije i primjedbe, međutim ovo je drugo čitanje i u drugom čitanju se ne daju sugestije i primjedbe, one se daju u prvom čitanju, a u drugom čitanju se trebaju davati amandmani. Mi dakle nismo do sada čuli da je MOST dao bilo kakav amandman pa evo kao što je rekao kolega Pernar mi smo pripremili cijeli niz amandmana pa im predlažemo da ako već ne znaju proceduru da onda barem naše amandmane prepišu ili da za njih glasuju, to bi bilo još jednostavnije. Naime, kolega iz MOST-a Kristić hvalio se zadnja dva dana kako su oni pripremili stopu poreza koja će oporezivati nezakonito stečenu imovinu, međutim kao što smo već vidjeli zbog zastarnoga roka koji se uvodi ovim izmjenama zakona ta stopa se neće na nikomu primjenjivati. Dakle Živi zid će predložiti amandman da se za ispitivanje izvora imovine ne stavljaju zastarni rokovi, što znači da je moguće oporezivati svu nezakonito stečenu imovinu unazad zadnjih 26 godina odnosno da je moguće oporezivati imovinu koja je nastala nezakonitom pretvorbom, privatizacijom i ratnim profiterstvom. Ne smijemo zaboraviti da su posljedice privatizacije bile takve da su kojekakvi novopečeni tajkuni skorojevići kupovali tvrtke bez jedne kune u džepu, ponavljam, kupovali tvrtke bez jedne kune u džepu, tko je to dozvolio, i da su slijedom toga stotine tisuća građana ostale bez posla ali i udjela u tim tvrtkama koje su gradile desetljećima svojim vlastitim trudom doprinosima i odricanjima. Prema tome, uvođenje ovakvog zastarnog roka kakav … predlagatelj da zastarni rok i to apsolutni samo šest godina, to znači da smo mi abolirali kompletni kriminal u pretvorbi i privatizaciji. Pa dobro, da li je to zaista moguće da će ovaj Sabor dignuti ruku za ovakvu izmjenu zakona? Da li će se bilo tko crveniti zbog ovoga? Ponavljam, mi smo amandman podijeli pa evo nadam se da će biti sluha, ali i odgovornosti i morala da se jedan takav zaključak prihvati. Što se tiče nekih drugih članaka, također bi željeli apelirati na to da se u ovomu Zakonu o doprinosima ne kažnjavaju ljudi koji rade u obrazovanju, kulturi i znanosti koji ostvaruju drugi dohodak u tim branšama. Htio bih upozoriti da se za znanost, kulturu i obrazovanje već godinama smanjuju izdvajanja i sada ćemo još dodatno, umjesto da povećamo izdvajanja, mi ćemo sada još dodatno te ljude opteretiti time što ćemo ih tjerati da plaćaju doprinose koje do sada nisu plaćali pri čemu ima i cijeli niz nelogičnosti. Npr. nelogičnost je u tome da se za slobodne umjetnike država već plaća mirovinsko i socijalno. A da li ćemo sada onda mirovinsko i socijalno dva puta plaćati? Ja bih volio da mi to predlagatelj zakona razjasni. Znači s obzirom na ovu mjeru i odnosno na smanjivanje ovih proračunski sredstava o kojima sam sada govorimo mi imamo pravo posumnjati da se ovdje ne radi o nikakvom ispravljanju jednakosti ili nekakve nepravde nego da se radi o svjesnomu zatiranju hrvatskog identiteta. Dakle predlagatelj zakona koji ima u svojem imenu dakle ime Hrvatska radi na uništenju hrvatske kulture i onoga što nam je u biti omogućilo da stvorimo našu vlastitu državu. Znači mi umjesto da ne znam pokušavamo stvoriti nekakvog novog Ivana Meštrovića ili recimo nekog novog Augusta Šenou. Mi želimo stvoriti kulturu kojoj će vrhunsko umjetničko dostignuće biti logotipi velikih korporacija, po kojima će umjetničke slike zamijeniti posteri iz dnevnih novina i kultura nasilja i smrti koja nam svakodnevno dolazi iz države, koja je nastala na nasilju i koja živi na nasilju, koja promovira filmove u kojima se krv lije od prve do zadnje minute i iste takve video igrice i koja nam donosi blagdane koji nemaju nikakve veze sa Hrvatskom poput Halloweena. I sada umjesto dakle da se posvetimo i ovom 12 mjesecu, nekakvim tradicijskim blagdanima, šta ćemo opet? Provoditi ćemo vrijeme u trgovačkim centrima i ustvari zatrti sve one vrijednosti na koje smo trebali biti ponosni koje su nam omogućile dakle opće dakle egzistenciju, i dakle vrhunski kulturni proizvod će biti ne znam odlazak u Mc Donald's. A za to se vi zalažete, vi smanjujete sredstva za kulturu, umjetnost i evo sada za kulturne radnike. Zbog čega to radite? radite? Znači vi želite postići efekt globalizacije kojem smo cijelo vrijeme izloženi, znači sa ovim tzv. naprednim integracijama da Hrvatska prestane postojati osim eventualno na papiru i na svojoj zastavi i na grbu. Nemojte to raditi. Znači izmijenite ove, Zakon o doprinosima na način da radnicima u kulturi i umjetnicima ostavite ovakve stope kakve su oni do sada plaćali a moj je prijedlog ustvari da im još i više olakšate nego što je do sada bio slučaj. Na koncu konca ako ste pratili rasprave zadnjih dana u javnosti primijetili ste da apsolutno cijela javnost ove mjere odbacuje. I zašto ne reagirate? Zato što niste odgovorni prema javnosti nego ste odgovorni prema onima koji vam šalju direktive o kojima mi ne smijemo glasati. Pa ako je već tako, ja vam onda predlažem da se više ne zovete HDZ nego biselska demokratska zajednica ili ako hoćete NATO-a, svejedno. Također bih htio napomenuti još jednu stvar a to je oporezivanje stranih mirovina koje se vrši u zadnje vrijeme retroaktivno što samo po sebi i nije takav problem nego je problem u tome što porezna uprava nije dala jasne upute stranim umirovljenicima na koji način trebaju plaćati porez. Napravljena je vrlo loša komunikacija između dakle odgovarajućih subjekata. Sam postupak oporezivanja bio je vrlo kompliciran, on je naime podrazumijevao da umirovljenik sam dolazi u poreznu upravu, obračunava porez i plaća ga i to na mjesečnoj bazi. I ljudi jednostavno nisu mogli, uopće nisu znali da moraju to raditi. I sada se dešava to da nekim umirovljenicima dolaze računi za naplatu u iznosu 100 pa i više tisuća kuna. Kako sada neki umirovljenik može platiti porez zadnjih 5 godina u tako visokom iznosu od jedne mirovine? I što je najgore od svega na taj porezni dug se njima dakle zaračunavaju kamate koje su vrlo visoke. Pa bi prema tome bilo vrlo važno poduzeti mjeru da se ovo retroaktivno oporezivanje mirovina a i vi se između ostaloga zalažete za prava dijaspore. Evo žao mi je što i sada nema predstavnika dijaspore, dakle da se ono obustavi a da se porezna uprava bavi onim što je puno važnije a to je naplatom poreznog duga velikim utajivačima i dužnicima. Također bismo željeli još jednom upozoriti da se ovim izmjenama zakona ukida pojam malog poreznog obveznika. Znači mali porezni obveznici to su oni obveznici koji do sada nisu mogli ulaziti u sustav fiskalizacije jer su imali vrlo mala primanja odnosno jedva su preživljavali, opstajali na tržištu, najčešće na način da su cijeli posao obavljali sami i sami sebi isplaćivali vrlo nisku plaću. Do sada im je država išla u susret na način da su oni mogli plaćati jedan paušal, dakle bez ulaganja u fiskalizaciju, bez potrebe da se plaća knjigovodstvo, da se kupuju obrasci i oprema u tu svrhu, međutim sada se ta kategorija građana malih poreznih obveznika ukida što znači da opet ova porezna reforma udara na one najslabije. Znači ponovno vidimo a već smo čuli nebrojeni niz dokaza da ova porezna refoma ne štiti socijalno ugrožene kategorije građana nego da štiti bogataše. što smo vidjeli prošlih dana? Znači vidjeli smo da se ukida pred porez ne znam na nuklearne reaktore, vidjeli smo da se ukida PDV na kupnju vozila i zrakoplova, osobnih automobila a vidimo da mali porezni obveznik recimo evo konkretno slučaj frizer koji vodi jedan mali lokal i ima ne znam dvije, tri mušterije dnevno jedva preživljava da bi kako se zove financirao svoju obitelj. Sada se njemu nameću obveze fiskalizacije potpuno nepotrebno kako da će to spasiti dakle I to proračun u kojemu postoje rast BDP-a za dakle navodnih 3% i proračun u kojemu se rashodi povećavaju za 4 milijarde kuna. Dakle još jedan krucijalni dokaz da ova porezna reforma ne radi u korist prosječnoga hrvatskoga građanina. Eto, nadamo se da će tijekom glasanja o amandmanima Živoga zida doći do dobre volje da se ove stvari poprave. Također, je oporba predložila cijeli niz kvalitetnih amandmana da bi ova porezna reforma poprimila nekakvo humano naličje potrebno ju je značajno izmijeniti. U ovim izmjenama koje je predložila Vlada jasno je i vidljivo da do nikakvih bitnih promjena u odnosu na prvo čitanje nije došlo pa ako takav oblik ostane i za konačno glasanje Živi zid definitivno takav Porezni zakon neće prihvatiti. A vi prihvatite svu onu odgovornost koja će proizaći iz donošenja ovakvih izmjena zakon. Hvala lijepa kolega Bunjac. Ja vas moram samo na nešto upozoriti krivi navod koji ste rekli. Naime, mi imamo još od 2011. Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Tako da taj zakon postoji i nema potrebe ga rješavati ovim zakonom. On postoji samo ga se treba provoditi. Ali ima više replika na vaše izlaganje.

Ja uopće ne polemiziram, ja vam samo ukazujem na postojeći zakon. Imamo nekoliko replika, prva je ona uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, dijelim vaše nezadovoljstvo i brigu za umjetnike, za intelektualce, znanstvenike koji će itekako pretrpjeti štetu predloženim rješenjima, konkretno u ovih par prijedloga zakona o kojima danas raspravljamo. Međutim, vidite kad govorimo o ostvarenim prihodima temeljem drugog dohotka tu imamo dvije kategorije. Znači neće baš svi biti na neki način zakinuti zbog toga jer kad govorimo o osobama koje zapravo nemaju sklopljen radni odnos nego prihode ostvaruju temeljem ugovora o djelu njima se ovdje na neki način kad govorimo o neto iznosima koje oni na neki način primaju za poslove koje rade njima se ide na ruku jer se smanjuju upola doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pa će tako neto iznosi, bruto će vjerojatno se snižavati, a neto iznosi povećavati za članstvu u skupštinama i nadzornim odborima trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i za neke druge jednokratne i povremene poslove koji nisu podrazumijevali sklapanje ugovora o radu. Ali s druge strane kad govorimo o osobama koje preživljavaju, kojima je čak to jedini prihod a to su na temelju toga što isporučuju određeno autorsko ili srodno pravo ili neko umjetničko djelo. E kod njih, sukladno tome što će se povećavati odnosno uvodi se obveza plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, to će se zasigurno reflektirati u konačnici na neto iznose naknada koje će ti ljudi primati. To zasigurno nije dobro, to destimulira razvoj kulturnog, kreativnog, obrazovnog i znanstvenog sektora posebnim naglaskom na znanstveni sektor koji je nažalost kada govorimo o izdvajanjima BDP-a za znanost u RH jedan od jedan od najnižih u Europi. I nije dobro da ih i na ovakav način dodatno destimuliramo. Jer to je zapravo kreativni intelektualni potencijal RH koji na ovaj način kažnjavan.

ljudi koji bi trebali biti perjanica svake države jer na koncu konca na što smo mi ponosni kada se predstavljamo svijetu? Da li ćemo mi kad se predstavljamo svijetu pokazati ne znam sliku ministra financija ili ćemo mi pokazati ne znam kip Ivana Meštrovića u New Yorku ili ćemo prikazati kako se zove roman „Seljačka buna“ ili ustvari ove izmjene Zakona o doprinosima. Znači ti umjetnici oni su u biti ono s čime se mi svi ponosimo i u biti ono što stvara dakle nekakvo naličje hrvatske države. A sve se to dešava zato što se predlagatelj zakona uopće ne konzultira sa stručnom javnosti. Znači njih ta stručna javnost ne zanima šta oni misle, njih samo zanima da sami sebe naslikaju ovim kič slikama koje imamo po hodnicima zgrade Sabora koje plaćaju po 50 tisuća kuna, da sam se svojoj slici divim a nekakvom stvarnom umjetničkomu djelu koje je nastalo sa jako puno ljubavi, sa jako puno idealizma u kojemu čovjek ulaže sve svoje potencijale koje ima i koje je na koncu konca stvarao desetljećima to njih ne zanima, to sve zajedno može propasti, zalijepit ćemo na zid kalendar pive Pan i to će biti umjetnost dakle po mjeri predlagatelja ovoga zakona. Ja vjerujem da on u biti niti ne zna šta je to kultura. Bitno je ne znam staviti skupi sat i eto to je dakle ono nekakvo kako se zove kultura koja je na razini onih koji takve zakone donose. Hvala Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Bunjac, vi ste govorili o problematici oporezivanja inozemnih mirovina. Dakako da se ja sa vama slažem da zbog inertnosti i greške sustava ne bi smjelo biti retroaktivnog oporezivanja inozemnih mirovina. Dakle, nisu ljudi krivi što je sustav inertan, što se zakoni promijene ili međudržavni sporazumi na primjer 2009. je Njemačka promijenila svoj socijalni sporazum sa Republikom Hrvatskom i najavila da ako mi nećemo oporezivati umirovljenike, da će ona to činiti. Dakle da mi za umirovljenike iz Njemačke ne naplaćujemo poreze, nego naplaćuje ih Njemačka po zadnjem mjestu prebivališta a mi plaćamo zdravstvene doprinose. Isto tako se slažem ako je 2012. promijenjen zakon po kojem su se uvele obveze plaćanja poreza iz Republike Slovenije nije bilo nikakvog razloga da Porezna uprava nije komunicirala sa svim korisnicima mirovine iz inozemstva, odnosno a mogla je kroz razmjenu podataka dobit sve podatke o njima i na neki način prikupljala podatke i pozivala ih, komunicirala sa njima i davala rješenja. Mi pored ove tehnologije koju danas imamo očekujemo da nam lisica nosi poštu i da na taj način komuniciramo sa ljudima. Ja mislim da to vrijeme treba ići za nama, a te greške su teške, kazne su razne i jako ih teško kao društvo plaćamo i na kraju maltretiramo naše građane zbog inertnosti sustava. Mene dnevno zovu umirovljenici koji imaju takve probleme, a o jednom takvom problemu dao sam u proceduru amandman pa ćete ga imati prilike podržati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bunjac. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala kolega Hrelja. Da, tu se ponovno vraćamo na isti problem, a taj je dakle da predlagatelja zakona ne interesira što građani misle. Dakle, vi ste predsjednik stranke umirovljenika, a čak i ja koji dakle sam zastupnik Živoga zida imam zatrpan e-mail i inbox ne znam na Facebooku porukama umirovljenika koji su mi javili da su dobili neki od njih porezni dug da plate u iznosu od 200 tisuća kuna. Znači njemu se u 4 do 5 godina s time da nije bio pravilno informiran o svojoj obavezi dug nakupio sa kamatama toliko, da on sada mora platiti jedan abnormalan iznos koji je u biti nemoguće platiti. Što bi sad umirovljenici trebali? Sad bi umirovljenici se trebali odreći godinu dana svoje mirovine, praktički ne jesti, ne plaćati režije ništa, da bi platili taj porezni dug, a znamo da je to nemoguće. I sada će doći do blokada i iz tih blokada kao što znamo nema izlaza. Opet će biti troškovi ovrhe, opet će biti troškove FINA-e i taj dug će porasti ne znam na takve iznose da će se i potomci tih ljudi morati odricati nasljedstva, morati će se odricati ne znam nekretnina i svega ostaloga, pokretnina da bi se spasili tih dugovanja. Prema tome, odgovornost u ovom slučaju nije na umirovljenicima, nego je odgovornost na Poreznoj upravi koja je vrlo loše iskomunicirala dakle ove izmjene zakona iz 2012. godine koje ste rekli, a osim toga uvela krajnje komplicirane zakone, naplate poreza da su umirovljenici sami i to na mjesečnoj bazi morali dolaziti u Poreznu upravu, izračunavati svoj porez i uplaćivati državi. Prema tome, ponavljam još jednom. Porezna uprava umjesto što maltretira umirovljenike bilo bi bolje da se uhvati pravoga posla, pa da uhvati sve ove utajivače poreza koji koriste transferne cijene i vrijednosne kupone. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Bože Ljubića.

rješava problem, pa naravno onda svi segmenti društva zapravo i narod da bi trebali imati od toga benefite. Što se tiče, dakle oporezivanja inozemnih mirovina problem postoji, problem treba rješavati. Umirovljenici iz nekih zemalja je problem dijelom riješen kao što su oni iz Njemačke bilateralnim sporazumima. Onaj iz Švicarske nije riješen. I ja vjerujem da će ova Vlada sigurno naći način da se to riješi. Međutim, javio sam se prvenstveno da odgovorim kolegi zastupniku koji je rekao ne vidim ovdje predstavnika dijaspore. Zapravo ja jesam predstavnik dijaspore iako nisam dio dijaspore, jer sam dio konstitutivnog Hrvatskog naroda iz BiH. Ako zastupnik ne vidi, onda neka pregleda oči, uzme druge naočale. Ja to radim s vremena na vrijeme također. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bunjac. Ispričavam vam se kolega zastupniče što vas nisam spomenuo. Naime, bio mi je pogled usmjeren na kolegu Glasnovića, a vas nisam vidio. I drago mi je također što ste napomenuli da će predlagatelj ovu vašu primjedbu uvažiti. Evo konačno smo se složili i mi iz oporbe sa vama iz HDZ-a. Dakle, treba uvažiti primjedbu da se oporezivanje stranih imovina obustavi retroaktivno iz razloga jer umirovljenici za tu, dakle za to neplaćanje ne snose odgovornost. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo poštovani kolega. Evo mene zanima jedno pitanje u svojoj raspravi ste istaknuli veliku nejednakost koja se i pojačava u našem društvu zbog ovakve porezne reforme. Moje pitanje je šta mislite zbog čega HDZ to radi? Evo vrlo jednostavno pitanje. Imate li uopće ideju zbog čega HDZ na ovaj način pojačava nejednakosti u hrvatskom društvu? Branimir (Živi zid)** Kolega Maras, radi se o jednom mentalitetu koji u Hrvatskoj prevladava, a taj mentalitet je stvorio ja moram reći istinu, prvi predsjednik samostalne Hrvatske s jednim zakonom koji je dozvoljavao da se kupuju nacionalizirane vile po vrlo niskim cijenama i onda nakon toga je nastao eldorado u kojemu je bilo najvažnije od svega uzeti imovinu, stvoriti imovinu sam sebi, napraviti dobrobit sam sebi, a zaboravili su se svi oni ideali na kojima je ova država 1990. i 1991. godine bila stvorena. I to traje sve do danas. Znači to je jedan grijeh svojedobno ga je kardinal Bozanić nazvao grijehom struktura koji neće prestati tako dugo dok se promijene generacije u Hrvatskoj, a to je da svi oni koji dođu na vlast putem te velike stranke zaborava sve ono što su bili prije i nakon toga odrađuju sve ono što je u korist jedne vrlo uske grupice ljudi, a to su oni koji su na vlasti političari i oni koji su od njih nastali, a to su tajkuni, pretvorbeni kriminalci i ratni profiteri. I nažalost to se ne može nikako iskorijeniti, ponavljam još jednom to je već ušlo u jedan mentalni sklop u jedan kod, to je kodiranje mozga gdje čak i oni najčvršći koji dođu, a ja vidim da se u ovaj saziv Sabora došli neki vrlo zanimljivi mladi ljudi, ali budite sasvim sigurni da će oni i njih vrlo brzo preokrenuti, vrlo brzo slomiti i dizat će oni ruke onako kako se njima naredi jednako kao što su dizali ruke kada su se trebali svojega kolege odreći u petak, oni će se odreći svoje vlastite rodbine ako treba, ako im je došlo takvo naređenje izvana. Sada bismo nastavili sa pojedinačnom raspravom, međutim prije toga bih samo jednu obavijest vam pročitao. Dakle, članovima i članicama Odbora za ravnopravnost poslova druga sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora održat će se danas u dvorani Janka Draškovića, soba 202 s početkom rada u 14 sati. A sada bih dao riječ uvaženom zastupniku Gordanu Marasu. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Evo ga približavamo se već lagano pauzi i drugi dan je rasprave o poreznoj reformi. Ono što je bitno i što nas sve skupa ovdje zastupnike u Hrvatskom saboru muči, a šta uporno ističemo tijekom ova dva dana je to da jednostavno ne možemo razumjeti zašto porezna reforma u ovom trenutku dolazi na dnevni red kada ne rješava osnovna pitanja koja muče naše građane. Znači mi imamo pitanje koje je broj jedan u RH, a to je pitanje minimalne plaće koja je sada definirana ispod svake moguće granice kako bi ljudi mogli dostojanstveno živjeti od svoga rada i ono na čemu SDP inzistira odnosno Klub zastupnika SDP-a inzistira je da se pitanje minimalne plaće što prije uvrsti u dnevni red i da ona bude definirana kao 50% prosječne plaće u RH što bi u ovom trenutku stotinama tisuća naših sugrađana omogućilo da imaju 500 kuna veću plaću nego što imaju do sada. Sa druge strane pitanje umirovljenika odnosno minimalne mirovine odnosno prosječne mirovine koja je sada pala ispod 40% i koja na neki način ne zadovoljava niti najosnovnije potrebe naših umirovljenika i mjere koje hrvatska Vlada mora poduzeti kako bi se ta mirovina vratila preko 40%. To su pitanja za koja smo očekivali da će svaka odgovorna vlada, da će svaki odgovorni ministar otvoriti njih prve u ovom trenutku i postaviti ih kao top prioritet na dnevni red Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade. Ne da otvara prvo temu kako da se poveća plaća onima koji imaju previše ili imaju puno ili imaju dovoljno da bi mogli sa te strane dostojanstveno živjeti, a obrazloženje je da će se na taj način povećati osobna potrošnja. Ja sam uvjeren upravo suprotno. Ako neko ima 35, 40 ili 50 tisuća kuna plaću on u ovom trenutku tih dodatnih pet tisuća kuna koje mu daje HDZ-ova i MOST-ova Vlada neće potrošiti u hrvatskim trgovinama nego u najboljem slučaju će spremiti u štednju jer mu to ostane kao dio nečega što može ulagati u svoju imovinu. Znači nema govora da će ova porezna reforma povećati osobnu potrošnju i da ćemo od toga vidjeti određeni efekt sutra u RH na BDP. Sa druge strane proteklih mjeseci su me dosta napadali raznorazni analitičari, ekonomisti, savjetnici banaka, savjetnici interesnih skupina, HUB-a, HUP-a i sličnih i govorili su mi da pričamo bez veze, da je to u biti obična demagogija da ne mogu obrazlagati i argumentirati da oni koji nemaju dovoljno veliku plaću da plaćaju više poreza da oni ne mogu dobiti više, da zašto se ja bunim da se njima i onako ne može pomoći. Ja kažem upravo suprotno. Može se pomoći samo drugačijom politikom i drugačijim načinom. Mi smo mogli odabrati primjerice doprinose na sve plaće u RH smanjimo 2% i u toj situaciji pošteni poduzetnici bi mogli napraviti to da nekome tko ima pet tisuća kuna plaću poraste plaća za 2% za preko 100 kuna mjesečno. Znači moglo je biti načina, moglo je biti rješenja, ali se odabralo rješenje gdje onaj sa pet tisuća kuna ne dobija ništa, a onaj sa 50 tisuća kuna dobija pet tisuća I još su mi govorili da smo mi kao nešto antipoduzetnički nastrojeni, ja osobno vas ovdje uvjeravam da nisam za povećanje poreza poduzetnicima ni građanima nego upravo suprotno, za smanjenje poreza poduzetnicima i građanima. To ne znači da mislim da je ovaj primjer idealan. Ja bih umjesto rasterećenja onih najbogatijih odabrao da smanjimo stopu 25% ne na 24 nego na 22 ili 21. Bilo je prostora i ima prostora da se to napravi ali nažalost to nismo napravili. I još jednom ću vam reći, pogledajte usporedno primjere iz Austrije, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Francuske, svih razvijenih zemalja, sve one imaju progresivne stope, nigdje nema flat tax šta očito zagovara ova Vlada. Nigdje nema samo dvije stope, svagdje je onaj koji ima veću plaću plaća veći porez. I sa te strane još jedna nelogičnost i moram je istaknuti ovdje. Menadžeri, direktori, članovi uprava, banaka, trgovačkih lanaca u RH plaćaju plaćaju manje poreza nego njihovi kolege u Austriji, Italiji i Njemačkoj. U Austriji maksimalna stopa poreza je 50%, u Njemačkoj 45% plus porez solidarnosti, 5,5%, u Italiji 43%. Zašto je tamo to moguće, zašto te zemlje nisu antipoduzetničke a kada netko sličnu stvar predloži u Hrvatskoj onda je antipoduzetnički nastrojen zbog toga šta interesne skupine onih koji imaju pristup medijima forsiraju takve teorije i daju podršku ministru Mariću jer je to isti interesni krug, iste skupine ljudi kojima je u interesu da guraju samo svoj, svoju agendu, i da guraju samo svoj interes i da na kraju krajeva imaju više novaca od onoga što će ministar Marić usvojiti. To je ono što mene muči i to je ono šta ja ne mogu nikako shvatiti da ministar financija njemačke Wolfgang Schäuble može na taj način oporezivati menadžera u trgovačkom društvu u Njemačkoj a ne možemo mi u Hrvatskoj. Znači netko tko ima 10 tisuća eura neto, 70 tisuća neto mjesečne plaće dame i gospodo po ovom prijedlogu plaćati će više poreza u Njemačkoj nego u Hrvatskoj. Šta ne bi bilo sporno da u isti trenutak onaj koji radi kod tog menadžera u banci ili u trgovačkom lancu ne plaća više poreza u Hrvatskoj nego što plaća njegov kolega u Njemačkoj. Znači mi smo radnicima napravili veće, zaposlenicima veće opterećenje u RH a manje a manje smo dali predsjednicima i članovima uprava. Je li vidite koja je to logička inverzija. Ja bih bio sretan da kao u Njemačkoj u Hrvatskoj bude 14% porez na na dohodak za plaće koje su ne znam 6, 7 tisuća kuna ili 1200, 1300 eura, do 10 tisuća kuna, ja bih bio sretan da je to tako u Hrvatskoj. Nažalost ne, u Hrvatskoj je taj porez 24%. Ali bih bio isto tako sretan da zadržimo ovu stopu od 40% jer ona pojačava nejednakosti u našoj zemlji. Pokazati ću vam još jednom graf koja je razlika između SDP-ove reforme i HDZ-ove reforme. SDP-ova reforma je definirala da srednje plaće, da taj rast plaće bude tisuću kuna i da se on zaustavi na nekih 13, 14, 15 tisuća kuna neto. Nakon toga imali 60 tisuća kuna, 50, 30, svejedno vam raste plaća 1000 kuna. Po prijedlogu ministra Marića, HDZ-a i MOST-a to ide 1000 kuna opet raste do nekih 15, 16 tisuća kuna, nakon toga ide strelica prema gore, graf ide prema gore i vidite da ta plaća raste i raste i raste. Što veća plaća, veći porast. I sada će reći netko opet vrlo mudro kao da to nitko živ ne zna, zato kaj oni plaćaju više poreza. Pa plaćaju više poreza i u Njemačkoj i u Italiji i u Austriji i u Danskoj i u Finskoj, u 17 ili 18 zemalja Europske unije ta stopa će biti viša nego u Hrvatskoj. Jedino u zemljama koje su odabrale flat tax tamo će porezna stopa biti niža poput Slovačke, poput Estonije, ovih zemalja koje su taj model uvrstile. Ako to želimo, ja to ne želim, ja sam socijal demokrat, ljevičar, ja želim da onaj tko ima više više doprinosi društvu a da zaštitimo one koji su najsiromašniji i koji nemaju ništa. I na taj način trebamo rezonirati a ne na način kako bi pomogli onima koji koji ionako već dovoljno imaju. A najviše me boli od svega ministre Mariću šta ste upravo sa tim krenuli. Zašto na prvoj sjednici Vlade nije bio Zakon o minimalnoj plaći? Zašto na prvoj sjednici Vlade nisu bile mjere koje će pomoći našim umirovljenicima? Ne na prvoj sjednici Vlade su bile mjere koje će pomoći članovima uprava koji zarađuju 50 i više tisuća kuna da dobiju 5, 6, 7, 8 tisuća kuna više mjesečno. I to je ono što će nažalost obilježiti ovu poreznu reformu i to je ono zbog čega ja tu reformu ne mogu apsolutno nikada i nikako prihvatiti. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa.

mi imamo točno definiran problem u mirovinskom sustavu ako ćemo se boriti protiv siromaštva. Imamo 40% umirovljenika koji su ispod prihodovnih cenzusa kojima ih država oslobađa plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja a vi znate da je to 1516 kuna prihoda po osobi ili 1936 kuna ako je netko samac. To su kriteriji postavljeni još 2004. godine. Dakle nije problem ako imamo dvije mirovine po 2700 kuna u kući, problem je ovih 40% umirovljenika koji nemaju drugih prihoda. I tu se moramo, tu tu se moram boriti i zato sam i u svojoj diskusiji i razumijem ovo što govorite ustvrdio da bacamo materijal onima koji imaju, dakle sredstva, novac bacamo onima koji imaju umjesto da rješavamo problem siromaštva. Podsjećam da stare demokracije, Kraljevina Danska, Italija ima raspone među plaćama 1:2,5, kod nas se pregovara sa najmanjim rasponom 1:3,2. Pa mi onda, i država pregovara na taj način kao potpisnik kolektivnog ugovora. Pa mi recite i dajte mi argumente da ovo nije elitistički pristup elitistički pristup plaćama i mirovinama. Moramo shvatiti da od plaće i mirovine svi moraju živjeti. Ne radimo sve ove godine ništa na tom planu, a još je predsjednik HDZ-a 2003. premijer Sanader potpisao sa HSU-om sporazum da će prosječna mirovina za trajanje prvog njegovog mandata biti 70% prosječne plaće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Maras. Gospodine Hrelja, ovo je apsolutno elitistički pristup. Da je elitistički pristup govori vam niz podataka. Jedan od tih podataka je da je ova reforma okrenuta samo prema 2% građana RH. Umirovljenici neće imati ništa od nje, 0 kuna. 50% zaposlenih ništa od nje, 0 kuna. 48% zaposlenih će imati 50, 60, 70 kuna mjesečno, 2% zaposlenih prema kojima je ova reforma i dobro ste je nazvali elitistička reforma okrenuta će imati 1000, 2, 5, 7 pa da najviših plaća i po desetke tisuća kuna više mjesečno. I sada će oni opet reći pa mi više i plaćamo. Ali normalno je da onaj ko ima više, više i društvu vrati a da oni koji imaju najmanje da njih društvo štiti. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala predsjedavajući. Da gospodin Maras čak je koristio svojedobno i usporedbu ove Vlade, odnosno njene politike sa Superhikom. ja bi se usudio reći da postoji jedna razlika. Naime, Superhik je u stripu Alan Ford prikazan kao negativac, štoviše glavni negativac a politiku ove Vlade pokušava se putem medija prikazati kao neku pozitivnu promjenu ali se ne govori o njenim posljedicama što će reći da kao što je naveo i kolega Bunjac da će samostalni umjetnici odnosno znači glazbenici kojima država već sada plaća doprinose plaćat će ih dva puta. I mogu se samo složiti sa svime što je gospodin Maras rekao i reći da dijelim njegovu osudu te i takve politike koja će se prelomiti na najsiromašnijima. Jer imajte na umu da će siromašni dobiti zanemarivo, a oni s najvećim plaćama jako puno. Međutim, cijene osnovnih namirnica će poskupiti. U konačnici će doći do toga da će siromašnima ostati manje novaca,

malo se, zapravo udara se po sirotinji, bogatima se povećavaju prihodi i u konačnici se to sve nivelira i opet dolazimo na kraju da se pretače iz šupljeg u prazno, da zapravo rupa u proračunu će i dalje biti u milijardama. A u konačnici niti će socijalni problemi biti riješeni, niti će deficit biti riješen. Mi smo danas zahvaljujući politici ove Vlade u potpunoj financijskoj katastrofi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Pernar. Sve što ste rekli utemeljeno je na činjenicama. Znači niti Vlada razmišlja o velikoj većini naših građana, niti nešto radi da joj pomogne, niti vidim da će od ovoga biti išta korisno. Rekli ste dobro da netko tko ima 50 tisuća kuna taj novac koji će dobiti više mjesečno neće potrošiti uopće. Ne može ga potrošiti, stavit će ga u banku, na kraju će taj novac koji stavi u banku vjerojatno kroz minuse građana posuđivati oni najsiromašniji. Znači duplo će na kraju biti šteta za naše sugrađane. Znači s te strane umjesto da se razmišljalo o tome da se pomogne svima ili da se pokuša pomoći svima na kraju se pomoglo vrlo malom broju ljudi. A ovo da mediji to hvale, pa samo pogledajte ko hvali, oni koji imaju najviše, analitičari, ekonomisti, tzv. libertijanci. Oni kao su za apsolutne slobode, njima država uopće ne treba. Znači njima država opterećenje, šta će država da socijalno štiti one koji su najugroženiji. Takvi kritiziraju, takvi se ponašaju i moraliziraju i objašnjavaju meni kao da ja ne znam da je dobro plaćati manje poreza ali moramo doći u tu situaciju da vidimo šta je pravedno. Ja sam da plaćaju ljudi manje poreza ali oni sa manjim plaćama, a ne oni sa najvećim plaćama. Mi smo to sa ovom reformom napravili da oni koji imaju najviše plaće plaćaju manje poreze. Pa to je totalni nonsense. Hvala lijepa. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Furija Radina. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Slažem se s vama kolega Maras da oni koji imaju više trebaju vratiti više a oni koji su na rubu egzistencije bi trebali biti zaštićeni maksimalno. Ali javio sam se zbog druge, radi objektivnosti, zbog druge stvari koju ste rekli. Rekli ste da je u nekim zemljama na primjer u Italiji da poduzetnici plaćaju enormno visoki takav porez i da nitko se ne žali. Kolega Maras, svi se žale od malog do srednjeg, do velikog. To je jedna od najvećih tema uopće u Italiji porez i porez na dohodak i razni oblici poreza. I zato u Italiji delokaliziraju u Rumunjsku pogotovo i u nekim drugim zemljama. Kod nas malo, a jedino što takvih reforma očekujemo ili jednu od stvari koje od takvih reformi očekujemo je da delokaliziraju kod nas. Tako da nije istina da se ne bune, svi se bune oko toga. Ne samo da se bune, nego su očajni radi toga, a ostale stvari koje ste rekli podržavam, ostale stvari. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Radin. Nisam ja govorio ovdje o poduzetnicima, ja sam govorio o porezu na dohodak. Vi vjerojatno znate tko je Pier Carlo Padovan, znači to je ministar financija Republike Italije kojeg naš ministar vjerojatno sreće na europskim vijećima. I ja ću vam reći u Italiji imate 5 stopa po kojima se oporezuje porez na dohodak. Znači do 15000 eura je najniža stopa 23%. Ja bih ovdje dao podršku da ministar smanji na 23% umjesto na 24. To znači da bi 1% ostalo više opet građanima. Znači, onda bi umjesto netko umjesto 50, 60 kuna ovi naši kolege u Saboru dobili 120 kuna. Znači s te strane odmah bi to dao. Znači, do 15000 eura je neoporezivo, nakon toga ide 23%. Znači evo, 15000 eura. Znači s te strane, pardon. Ne, pardon. Ne, do 15000 je 23%. Ali s te strane bih ja podržao ministra Marića da on smanji za 1% ovu srednju stopu, ali ne za 4% najvišu stopu. Pa kakve to logike ima. Pa to nema apsolutno nikakve logike osim da pomogneš nekom tko ima 50000 kuna. I sa te strane ja sam uvjeren da će ljudi zapamtiti ovu reformu upravo prema tome. Nema veze da li će se ona zvati Superhik ovako ili onako. Ljudi će zapamtit ovu reformu prema tome da je pomogla isključivo sloju ljudi koji već dobro živi i koji na neki način nema potrebe da im se pomaže. Sa druge strane nije pomogla onima kojima je najpotrebitije i oni koji imaju najniže plaće, a apsolutno nikako nije pomogla umirovljenicima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo napraviti stanku i nastavit ćemo sa radom u 15,00 sati. Imamo još nekoliko pojedinačnih rasprava.